Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ponovno državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejanu Židanu. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lep pozdrav tudi ostalim prisotnim! Pred vami je dokument, resolucija o varstvu potrošnikov, ki je nastala na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov, ki zahteva ta medsektorski dokument. Seveda, resolucija je usmeritev, ni izvedbeni akt, ampak kaže namero države, kaj bo počela na tem področju v naslednjih šestih letih.

enega ministrstva, namreč z varstvom potrošnikov se znotraj svoje dejavnosti ukvarja 13 ministrstev in tako je dokument tudi nastajal. Sam dokument ima nekaj bistvenih področij, in sicer bi želel omeniti zlasti temelje varstva potrošnikov, institucionalno ureditev, pregled stanja varstva potrošnikov v Sloveniji in seveda prednostne sistemske ukrepe. to primerjamo z obstoječo resolucijo, je treba povedati, da se je življenje zadnje končalo nekje leta 2017 in smo, kljub temu da zakon nalaga drugače, do tega trenutka živeli brez strateškega dokumenta, tega, ki ga boste danes obravnavali in za predlagam, da ga jutri tudi sprejmete. Če kljub vsemu primerjamo z dosedanjimi praksami, kje so poglavitne novosti. Mogoče jih lahko skrčim v tri področja. Prvo področje je varstvo potrošnikov, ki mora v celoti delovati tudi v digitalnem svetu. Potrošnik v digitalnem svetu mora biti povsem enako zavarovan, imeti enake pravice in tudi možnosti uveljavljanja svojih pravic, kakor v svetu materialnih dobrin, če poenostavim, v trgovini, ki jo vsak dan obišče. Drugo področje je bolj trdna ureditev trajnosti, namreč Evropska unija se giblje k temu, da izdelki, ki jih uporabljamo, naj ne bodo uporabni samo leto ali dve, naj bodo ti izdelki uporabni dalj časa. Tu ne gre samo za to, da so potem narejeni na način, da dalj časa delujejo, ampak varstvo potrošnikov tudi zahteva, da je pravica do popravila daljša, kot je zajamčena garancijska pravica. In tretje področje, s to usmeritvijo želimo tudi bolje urediti vse okoljske standarde. Poznano vam je, da dandanes skorajda ni izdelka, storitve, ki ne bi navajala, kako zelo je okoljska. Standardov je pa toliko, da jih potrošniki med sabo več ne ločijo. Standardi so standardi Evropske unije, ki so nadzorovani, ampak ob tem je še cela kopica drugih standardov. To področje želimo urediti tako, da bo tudi pri prepoznavanju trditev potrošnik bolj Nekaj razprave znotraj te resolucije je nastalo na točki, ki je vpisana na pobudo slovenske gospodarske organizacije. Del slovenskega gospodarstva je namreč predlagal, da v resoluciji jasno napišemo usmeritev, da so inšpekcijske odločbe, kadar je to potrebno za seznanjanje širšega kroga, bodisi potrošnikov bodisi tudi inšpektorjev, da delujejo enotno, anonimne, javno objavljene. Potem je prišlo do razprave, ali je treba dikcijo napisati nekoliko drugače, da govorimo samo o pravnomočnih odločbah, saj je dejstvo, da se marsikdaj znotraj upravnih in sodnih postopkov odločba lahko tudi spremeni in bi lahko nastala v trgovini ali gospodarstvu kaka nenamerna škoda. Ampak kaj se je kasneje ugotovilo? Da imajo inšpektorji tako in tako takšno usmeritev in tako tudi ukrepajo. Obstajajo pa primeri, kjer mora potrošnik informacijo izvedeti takoj. Za to gre v primerih, ko je lahko ogrožena njegova varnost ali njegovo zdravje, tako da predlagamo, da obdržimo možnost, da inšpektorji odločijo v skladu z nujo, ki jo zaznajo, kakšno obliko anonimne odločbe bodo tudi potem objavili, da bo vsem dostopna. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zahvaljujem se za podporo, ki smo jo dobili na pristojnem Odboru za gospodarstvo. Hvala. Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici mag. Bojani Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani državni sekretar! Odbor za gospodarstvo je na 16. seji 8. 5. 2024 kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog resolucije. Odboru je bilo poleg predloga resolucije predloženo tudi naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, dopis Trgovinske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter Turistično gostinske zbornice Slovenije, pojasnila Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, predlog za amandma odbora predlagatelja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k poglavju pet ter predlog za amandma odbora predlagatelja Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati k poglavju 6.7. Amandmaje k predlogu resolucije so vložile tudi poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe uvodoma izpostavila, da je resolucija akt programske narave, ki ne ustvarja pravnih učinkov oziroma se z njimi ne določa pravic in obveznosti. V nadaljevanju je pojasnila, da so pripombe službe iz pisnega mnenja v večji meri ustrezno upoštevane z vloženimi amandmaji. Glede ostalih pa je ministrstvo podalo pisna pojasnila. Predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije je predlog resolucije pozdravila ter predstavila skupni predlog amandmaja k poglavju Učinkovito varstvo potrošniških pravic. V njem bi izraz inšpekcijsko odločbo nadomestili s pravnomočno sodno odločbo. S tem bi v primerih javne objave anonimiziranih tovrstnih odločb javnost dostopala do stališč sodne veje oblasti, medtem ko so inšpekcijske odločbe na začetku postopka in odločitve inšpektorjev med postopkom marsikdaj tudi spremenjene. V razpravi so članice in člani odbora pozdravili predlog resolucije in ga označili kot izredno pomemben dokument pri doseganju večje zaščite potrošnikov. povezavi s tem je bila dana tudi pobuda po ponovni vzpostavitvi neodvisnega organa, ki bi imel vlogo koordinatorja vseh politik, navedenih v predlogu resolucije. Razpravljavci so izpostavili pomen izobraževanja in ozaveščanja potrošnikov o njihovi zaščiti ter pomen izobraževanja starejših na tem področju. Glede javne objave inšpekcijskih odločb je bilo opozorjeno tudi na drugo stran, in sicer na s tem povzročeno škodo podjetju. V razpravi je bila pozdravljena trajnostna usmeritev obravnavanega akta. Pri tem je bilo opozorjeno na problematiko zavrženih vrnjenih izdelkov, ki jih potrošniki lahko ob nenakupu brezplačno in neomejeno vračajo. Za trgovce namreč v primeru manjših vrednosti izdelkov njihovo ponovno umeščanje predstavlja prevelik strošek. Državni sekretar je med razpravo podal informacije glede vprašanj in pomislekov članic in članov odbora ter v povezavi s tem izpostavil splošno in neizvršilno naravo obravnavanega akta. Odbor je v nadaljevanju obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter jih tudi sprejel. Odbor ni sprejel amandmajev odbora predlagatelja Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati k poglavju 6.7. Na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega zbora je odbor sprejel svoj amandma predlagateljev poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k poglavju Odbor je nato na podlagi 171. člena ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval še o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga tudi sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga resolucije, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog resolucije je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov za naslednje petletno obdobje je po naši oceni dober tekst in zato ga bomo tudi podprli. Dovolite pa mi, da z vami tudi v povezavi s prejšnjo točko, ko smo se spomnili 20-letnice članstva Slovenije v Evropski uniji, delim navdušenje, ki smo mu bili priča na osrednji prireditvi ob svetovnem dnevu čebel to soboto v Beltincih. Mislim, da državni sekretar ne bo imel pripomb na to, kar bom povedal. povedal. Govorim bom o primeru, kako lahko dvomilijonska Slovenija za evropske potrošnike naredi nekaj izjemno velikega, namreč Slovenija lahko slavi veliko zmago v boju za pristen in kakovosten med za evropskega potrošnika in čebelarja. Morda se vam bo ta zadeva zdela nepomembna, ko vam povem, da Evropska komisija sporoča evropskim potrošnikom, da je skoraj 50 % uvoženega medu v Evropsko unijo ponarejenega. Slovenske potrošnice in potrošniki torej moramo biti zelo previdni, kaj kupujemo, kaj jemljemo s trgovskih polic. Povsem normalno je, da ta zgodba, naša prizadevanja, prizadevanja zakonodajalca za zaščito potrošnikov nikoli ne bodo končana končana zaradi ponorele ponudbe spletnih goljufij in tako naprej. Če govorim naprej o tej veliki zmagi Slovenije, naj spomnim, da je v letu 2019, se pravi pred petimi leti, Čebelarska zveza Slovenije na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila pobudo, da kot država Slovenija na Evropsko unijo damo pobudo, da se ves med na tržišču označuje s točno navedbo države porekla. Evropski parlament, to je zdaj ključno, je pred kratkim sprejel nova pravila za označevanje mešanic medu. Potrošniki se bodo lahko bolje informirali in bolj informirano odločili o nakupu mešanic medu, ki jih najdemo na trgovskih policah, saj bo namesto zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, polnilec moral v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu, skupaj s pripadajočim deležem po padajočem vrstnem redu. Od tod izhaja, sem prepričan, logična odločitev, da bodo evropski kupci kupovali evropski med, slovenski kupci pa izključno slovenski med. Poleg tega bo komisija ustanovila delovno skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala s prepoznavanjem ponaredkov ki prihajajo iz držav tretjega sveta, in izboljšanjem sledljivosti. V ta namen bodo pripravili priporočila za ustanovitev referenčnega laboratorija Unije in harmonizirali metode za odkrivanje ponarejenega medu. Mislim, da ta novica seveda ni ravno zapisana v tej resoluciji, ki jo obravnavamo, ampak vsekakor spada k tej točki dnevnega reda, in da smo lahko ponosni, da, še enkrat, dvomilijonska Slovenija na področju medu kot zelo pomembnega hranila lahko doseže veliko in je tudi veliko dosegla. Na to sem ponosen, čestitam vsem ministrom, ki so od leta 2009 do danes pri tem sodelovali, namreč ministrom za kmetijstvo, in to bi lahko bil in mora biti šolski primer dobre prakse, kako lahko tudi mi v Sloveniji postavimo zelo visoke standarde, ko gre za zaščito potrošnikov. Pa to je le eno malo področje, lahko smo zelo inovativni tudi na drugih področjih. Kot rečeno, Resolucijo o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 poslanci Nove Slovenije podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, ponovno, za besedo. Novi nacionalni program varstva potrošnikov predstavlja strateški okvir ciljev za krepitev varstva potrošnikov. Pripravljavci na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so ga v celoti uskladili z določili evropske nove potrošniške agende. Kot navajajo, program v ospredje predstavlja potrošniške pravice, njegovo varnost ter krepitev njegovega položaja na trgu, vse z namenom, da se ga z različnimi ukrepi usposobi za samostojno, svobodno in razumno izbiro na trgu, okrepi njegovo zavest o pravicah, ki mu pripadajo, ter zagotovi enostavno in dostopno uveljavljanje teh pravic v primeru kršitev. Za področje varstva potrošnikov, ki mu tudi Evropska unija posveča veliko pozornost, je v Sloveniji bolj in manj prisotnih kar 13 ministrstev, zato je izjemnega pomena, da so njihovi ukrepi programsko skladni. Program je od pomladi lanskega leta pripravljala medresorska delovna skupina, ki je vključevala in vodila dialog z vsemi deležniki. Ob strpnem in vključujočem dialogu je pred nami predlog nove strategije, ki pomeni učinkovit okvir za varstvo potrošnikov v prihodnjih letih. Med novostmi moramo na prvem mestu izpostaviti pravico do popravila izdelkov. Nadejamo se, da bodo sprejemu nacionalnega programa sledili tudi konkretni zakonski ukrepi, ki bodo proizvajalce in prodajalce učinkoviteje zavezali, da na trg dajejo izdelke, ki jih je mogoče popraviti, ne da bi pri tem pretirano obremenjevali okolje ali pa omogočali podjetjem stalne dobičke iz naslova monopolizacije popravil znotraj njihove lastne servisne mreže. Pomembna so tudi določila glede trajnostne porabe ter poenotenja okoljskih oznak, kar bo izboljšalo informiranost potrošnikov. Jasno se določa, da so pravice potrošnika enake tudi v digitalnem svetu, in zagotavlja nadaljnje izobraževanje potrošnikov glede možnosti ukrepanja v primeru kršenja njihovih pravic. V razpravi izpostavljena vprašanja in pobude so se večinoma nanašale na konkretne izvedbene akte tega nacionalnega plana. Sam plan namreč nima pravnih učinkov, zagotavlja pa razumljiv okvir za usklajenost predpisov in ravnanj oblasti. Tudi iz odgovorov na dane pobude sledi, da bodo te v nadaljnjih postopkih upoštevane in tudi realizirane. Spoštovani! Socialni demokrati varstvo pravic potrošnikov razumemo kot eno izmed temeljnih nalog države, da zagotovimo pošteno delovanje trgov in preprečimo zlorabe šibkih, ki se brez aktivnega preprečevanja pojavljajo vedno znova in znova. Zato nas veseli, da je bil o tem nacionalnem planu dosežen širok konsenz. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato soglasno podprli predlog resolucije, ki ga uvaja. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa. Širitev področij, ki jih nacionalni program varstva potrošnikov krije, je vsekakor dobrodošla. V predlogu se varstvo potrošnikov širi v skladu s tako evropskimi kot slovenskimi smernicami, kot so Evropski zeleni dogovor, Nova agenda za potrošnike in strategija Digitalna Slovenija 2030. Glavna področja so zelene in trajnostne politike ter digitalizacija. Ozaveščenost potrošnikov na teh področjih je sploh zaradi rastočega števila digitalnih nakupov ter digitalnih storitev in informacij na eni strani ter končno vse večjega zavedanja o potrebi po zelenih politikah na drugi strani ključnega pomena. V zvezi z digitalnimi nakupi je tudi pomemben vidik varnosti in kakovosti izdelkov z izvorom izven EU, kjer mogoče ni tako strogih regulacij glede varnosti in kakovosti. Seveda pa to niso edina področja, ki jih predlog naslavlja. Področje stanovanjske politike ima prav tako pomembno vlogo kot prej omenjena področja. Dobrodošlo je večanje informiranosti najemnikov, sploh na pravnem področju, v zvezi z njihovimi pravicami. Prav tako velja za varstvo potrošnikov pri finančnih storitvah in ozaveščanje potrošnikov na področju finančne pismenosti. Stanje stanovanjske politike ter položaj najemnikov sta v zadnjih 30 letih doživela strm padec. Ne gre za vedno večjo nedostopnost stanovanj, ki je srž stanovanjske problematike, temveč tudi za nazadovanje v položaju najemnikov na trgu, saj so najemniki pogosto žrtve neprimernih ter celo nelegalnih praks s strani najemodajalcev. Mnogokrat se najemniki ne zmorejo ali tudi ne znajo izvleči iz oderuških pogojev, saj niso informirani glede svojih pravic. Primer ene platforme za informiranje najemnikov glede njihovih pravic je projekt Najemniški SOS. Vseeno pa poudarjamo, da bi varstvo potrošnikov moralo zajemati vsa področja, ki se dotikajo potrošnikov, torej vseh nas, v vseh aspektih udejstvovanja na najrazličnejših področjih. Če podam samo primer področja, ki ni del tega predloga in ni tipičen del varstva potrošnikov, je to področje zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki je bilo v obravnavi pri Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Že direktiva, ki se prenaša, omenja oblikovanje neodvisnega orodja za primerjavo cen avtomobilskih zavarovanj različnih zavarovalnic. V predlogu omenjenega zakona se tako primerjalno orodje ni oblikovalo, ker za to naj ne bi bilo potrebe, saj pri osnovnih zavarovanjih naj ne bi bilo take razlike v cenah. A kljub temu bi v kontekstu varstva potrošnikov oblikovanje orodja za primerjavo cen kasko, delni kasko in ostalih paketov zavarovanj pomagalo potrošnikom pri dostopu do vseh ažurnih izračunov cen na enem mestu in s tem omogočilo res najboljšo oziroma najbolj ekonomično izbiro glede na potrebe posameznika. Taka orodja že poznajo pri naših zahodnih in južnih sosedih.

Predsedujoča, hvala za besedo. Lep pozdrav, gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Potrošnik je še vedno najšibkejši udeleženec na trgu, saj mu velikokrat primanjkuje zadostnega znanja in informacij. Večja kot je ponudba blaga in storitev ter hitreje kot se le-ta menja in spreminja, manjša je preglednost trga. Zlasti digitalizacija je prinesla nove načine trgovanja in nove ponudnike ter dejansko vzpostavila bolj enoten trg na ravni Evropske unije, trg, na katerem je skoraj 450 milijonov potrošnikov in več kot 20 milijonov podjetij. Ta prinaša številne prednosti in ugodnosti za potrošnike, a seveda nosi tudi tveganja in nevarnosti, saj del akterjev deluje s slabimi nameni. Tako pač je. Zato je pomembno, da na ravni Evropske unije že več kot 50 let potekajo prizadevanja za zaščito potrošnika. Tudi Slovenija ima že vse od začetka 90. let prejšnjega stoletja močne potrošniške organizacije ter zato tudi uzakonjeno močno zaščito potrošnikov. A potrošniška zakonodaja se je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pogosto spreminjala in dopolnjevala, zato potrošnik zaradi hitrega spreminjanja ni vedno dovolj seznanjen s svojimi pravicami ter jih ni usposobljen vselej učinkovito uveljavljati. Z Resolucijo o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 si Republika Slovenija prizadeva doseči cilje nove potrošniške agende, ki je horizontalno naravnana. To pomeni, da bomo s krepitvijo varstva potrošnikov prispevali k strateškim ciljem tudi na drugih pomembnih prednostnih področjih. Ta področja pa so razvoj varstva potrošnikov in njegova vključitev v vse politike, ki vplivajo na potrošnike, trajnostna potrošnja, uporaba digitalizacije v korist potrošnikov, zagotavljanje varstva potrošnikov pri finančnih storitvah, zagotavljanje varnosti in kakovosti proizvodov in storitev na trgu ter zagotavljanje varstva potrošnikov pri njihovih ekonomskih pravicah in interesih. Osnovni cilj politike varstva potrošnikov do leta 2029 pa je krepitev varstva in usposobljenosti potrošnikov. Ta splošni cilj bo usmerjen na naslednja prednostna področja – finančne storitve, javne infrastrukturne storitve, varnost in kakovost živilskih in neživilskih proizvodov ter storitev na trgu, na koncu še varovanje okolja, trajnostnega razvoja ter zelenega in krožnega gospodarstva. Z različnimi ukrepi torej želimo potrošnika usposobiti za samostojno, svobodno in razumno izbiro na trgu, hkrati pa želimo okrepiti njegovo znanje in zavedanje o pravicah, ki mu pripadajo. Po sprejetju te resolucije pa bo treba postopoma tudi nadgraditi zakonodajo, da bo uveljavljanje potrošniških pravic v primeru kršitev še bolj preprosto in dostopno. Varovanje in krepitev pravic potrošnikov ter horizontalno delovanje za doseganje ciljev na področju spodbujanja razvoja krožnega gospodarstva, zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetij, zelene prehranske verige in uporaba slovenščine pri digitalnih storitvah so teme, ki so nam v Poslanski skupini Svoboda zelo pomembne. Zaradi tega bomo v naši poslanski skupini resolucijo soglasno podprli.

potrošnika. Letos mineva 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kar je bilo tudi z vidika slovenskega potrošnika ogromna sprememba. Slovenski potrošnik je del 450-milijonskega evropskega trga, ki ponuja ogromno nakupnih priložnosti in seveda tudi pasti. Pasti skuša onemogočati evropska zakonodaja, ki se hitro spreminja, implementira jo seveda tudi Slovenija, potrošnik pa z njo ni dovolj seznanjen. Posledično se ne zaveda vseh svojih pravic in jih ne zna ustrezno uveljavljati. Gospodarski razvoj države kakor tudi evropskega trga prinaša enormno rast števila produktov in storitev, kar pa negativno vpliva na preglednost trga. Digitalizacija nakupovanja močno spreminja nakupovalne navade potrošnikov, poleg tega pa odpira vrata novim in novim ponudnikom. Predlagani slovenski nacionalni program varstva potrošnikov do leta 2029 skuša vključevati bistvene cilje Evropske unije. Splošni cilji so usmerjeni na naslednja prednostna področja – finančne storitve, javne infrastrukturne storitve, varnost in kakovost živilskih in neživilskih proizvodov proizvodov ter storitev na trgu, varovanje okolja, trajnostnega razvoja ter zelenega in krožnega gospodarstva. Podrobnejši pregled dokumenta pa kaže na pomanjkanje fokusa v nekaterih poglavjih resolucije. Delodajalske organizacije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter Turistično gostinska zbornica Slovenije, so v dopisu problematizirale vsebino tretjega odstavka poglavja 6.7., ki predvideva javno objavo pomembnejših anonimiziranih inšpekcijskih odločb s področja varstva potrošnikov. Objava nepravnomočnih inšpekcijskih odločb bi lahko bila zavajajoča tako za potrošnike kot tudi za ostale subjekte na trgu, ki pa jim je z objavo lahko povzročena nepopravljiva gospodarska škoda. Inšpekcijske odločbe namreč predstavljajo začetek postopka, v katerem pa imajo stranke v postopku možnost nadaljnjih pravnih sredstev, tudi sodnega varstva. Na podlagi prej navedenega stališča delodajalskih organizacij so opozicijski kolegi vložili amandma, s katerim so predlagali, da se javno objavljajo le pravnomočne sodne odločbe. Amandma pri koalicijskih poslankah in poslancih žal ni dobil podpore. Poslanci Slovenske demokratske stranke smo na matičnem Odboru za gospodarstvo opozorili tudi na pomanjkanje določenih ciljev Nacionalnega programa varstva potrošnikov 2024–2029, predvsem z vidika nakupovalnih navad potrošnikov s ciljem trajnostnega nakupovanja. Praktično neomejena dostopnost do blaga zaradi digitalizacije nakupovanja in pravica potrošnika do vračila že kupljenega blaga namreč spodbuja impulzivne nakupe, kar pri nekaterih skupinah blaga pomeni enormno kopičenje odpadkov, saj trgovcem ekonomska logika ne dopušča pregleda vrnjenih izdelkov in tako večina vrnjenih izdelkov pristane na smetišču. Velik problem z vidika varstva okolja je tudi nepotreben transport tovrstnih izdelkov, ki je za potrošnike v mnogih primerih brezplačen. Potrošnike bi morali bolj ozaveščati, ponudnike pa spodbujati k uvajanju praks, ki bi potrošnika spodbujale k bolj pretehtanemu nakupovanju. Načelo, kupujem kar in ko potrebujem, bi moralo biti bolj izpostavljeno. Resolucija po našem mnenju premalo pozornosti namenja tudi varstvu starejših potrošnikov. Skoraj vsakodnevno smo priča zavajajočim praksam nekaterih ponudnikov, ki so ciljno usmerjene prav na starejše. Kljub dejstvu, da v tretje življenjsko obdobje prihaja tudi že digitalno bolj pismena generacija, seveda obstaja velik del starejše populacije, ki ni dovolj vešča digitalnih orodij, še vedno obstaja velika možnost zavajanja te skupine potrošnikov, katerim se zaradi določenih težav, ki jih prinese starost, kljub digitalni pismenosti zelo spremenijo percepcije nakupovanja. Kljub nekaterim predstavljenim pomislekom Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke Resoluciji o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 ne bo nasprotovala. Hvala.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ponovno državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejanu Židanu. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, poslanke, poslanci, ostali prisotni! Pred vami, spoštovani poslanke in poslanci, je zakon, ki je vaš zakon, zato ker ste ga sprejeli in pripravili sami v prejšnjem mandatu, nekateri od te sestave ste tudi del sestave sedanjega parlamenta. To je lep zakon. To je zakon, ki prvič v zgodovini moderne slovenske države zagotavlja ciljna sredstva za večje športne investicije, ki zagotavlja 150 milijonov. Ta zakon se je pričel uporabljati prejšnje leto in ministrstvo, ki je postalo pristojno aprila lansko leto, je začelo zakon takoj izvrševati. Že lansko leto smo imeli prve razpise, v tem trenutku pa so zgodovinski razpisi v zgodovini Republike Slovenije v velikosti 32,4 milijona evrov. Pri samem izvajanju zakona pa se je ugotovilo, da obstaja potreba po nadaljnji nadgradnji. Ta potreba je v bistvu izhajala iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da gre za zakon, ki omogoča sofinanciranje, lokalne skupnosti, ki jim je tudi namenjen, pa so pri svojem investiranju omejene in si tudi želijo nekoliko daljšo časovnico. Druga stvar pa je, da zakon ne sme biti namenjen samo lokalnim skupnostim. Zakon mora poseči tudi v najpomembnejše manjkajoče regijske in državne objekte. Da pa v to investiramo, pa potrebujemo strokovne podlage. Zato v tem trenutku ne poteka samo priprava desetletnega nacionalnega programa razvoja športa v Republiki Sloveniji, ampak tudi razvoja športne infrastrukture. Oba dokumenta, združena, spoštovane poslanke in poslanci, bosta v jeseni pred vami in vi jih boste sprejemali. To pa potrebuje tudi čas, zato smo se sestali tako s strokovnimi združenji, torej z zvezo zvez Olimpijskim komitejem, sestali smo se z vsemi tremi asociacijami slovenskih občin in sestali smo se tudi s Strokovnim svetom Republike Slovenije za šport in predstavili potrebo po nadgradnji zakona. Dobili zakona. Dobili smo podporo pri tistih, ki jim je zakon namenjen. Preden smo sam zakon vložili v proceduro, se nam je zdelo prav, da kontaktiramo vseh pet poslanskih skupin tega parlamenta, zato ker je to vaš zakon. Tudi tukaj smo dobili na nek način soglasje, da nadaljujemo s proceduro, za kar smo vam hvaležni. Torej, da na kratko ponovim. Ta zakon omogoča velike investicije v slovensko športno infrastrukturo. V tem trenutku se izvajajo investicije in sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo, ki je tudi najpomembnejša, namreč večina slovenskih športnih aktivnosti se dogaja na infrastrukturi, v javnih zavodih, ki so v upravljanju lokalnih skupnosti. Investicije v tem trenutku že potekajo. Tisto, kar je treba povedati, da je pri sofinanciranju občinskih investicij po navadi izplen ena plus dva, torej če država zagotovi en evro, lokalne skupnosti dodajo še dva evra, tako da če je zunaj razpis v vrednosti skoraj 33 milijonov evrov, to v praksi pomeni, da se bo letos in naslednje leto v boljšo športno infrastrukturo vlagalo 100 milijonov evrov.

ponovno postopoma zviševati. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zahvaljujem se vam za vso podporo, ki smo jo dobili na pristojnem odboru, in prosim za podporo tudi jutri pri glasovanju. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici mag. Bojani Muršič. Izvolite. Hvala lepa, ponovno, za besedo. Odbor za gospodarstvo je prav tako na 16. seji 8. 5. 2024 kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog zakona. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe ter mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Amandma k predlogu zakona so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, in sicer k 2. členu. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da je pripomba iz pisnega mnenja službe ustrezno upoštevana z vloženim amandmajem. V razpravi je bila tako s strani koalicije kot tudi opozicije izražena soglasna podpora predlaganemu zakonu in njegovim rešitvam ter tudi podpora prenosu področja športa iz resorja izobraževanja na gospodarstvo. Članice in člani odbora so na predstavnika predlagatelja naslovili kar nekaj vprašanj oziroma pomislekov. Med drugim jih je zanimalo, ali je omenjeni razvid športnih objektov, ki je zaveden in dostopen, ali ima država glede na rekordno visok znesek, namenjen za investicije v športno infrastrukturo v zgodovini Slovenije, tudi strategijo, na kakšen način se bo te športne objekte umeščalo po državi, ali bo pri tem zagotovljena razpršenost športnih objektov po celotni državi in kakšni bodo kriteriji pri izbiri projektov sofinanciranja izgradnje in obnove športnih objektov ter kako bo pri tem zagotovljena transparentnost prijav na razpise. Državni sekretar na ministrstvu je med razpravo odgovoril na vsa zastavljena vprašanja članic in članov odbora, med drugim pa je povedal, da je v razvid športnih objektov v Sloveniji trenutno vpisanih 3 tisoč 700 objektov. Predstavil je nekatere kriterije javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, ki je bil objavljen 10. 5. 2024, ter podal informacije glede priprave strategije razvoja športa, pri kateri na ministrstvu sodelujejo tudi s Fakulteto za šport. Prav tako je pojasnil nekatere omejitve sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo ter izpostavil obnovo obstoječe športne infrastrukture pred izgradnjo nove. Odbor je v nadaljevanju obravnaval amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu ter ga tudi sprejel. Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! V preteklem mandatu je bil tudi s podporo Poslanske skupine Socialnih demokratov sprejet zakon, katerega namen je zagotoviti stabilnost virov za vlaganje v športno infrastrukturo. V ta namen je zakon obvezal državni proračun, da do leta 2027 zagotovi skupno 150 milijonov evrov v ta namen. Aktualna vlada je v proračunu zagotovila ta sredstva in prvi razpisi, s katerimi se prenavlja in gradi zlasti lokalna športna infrastruktura, so že zaključeni. Lokalne skupnosti lahko na ta način s podporo države vzpostavijo moderno športno infrastrukturo, ki je nujna, ne le za delovanje profesionalnih športnih sekcij, temveč predvsem za rekreacijo in druženje ljudi, tovrstna infrastruktura pa je vsekakor lahko pomemben vir tudi za turistično ponudbo kraja. Po uničujočih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so lani poleti prizadeli Slovenijo, pa je bila sprejeta odločitev, da se zaradi zagotavljanja zadostnih sredstev za obnovo prilagodijo tudi sredstva, namenjena za ta namen. Na pristojnem ministrstvu predlagajo, da se cilj doseže tako, da se obseg zagotovljenih sredstev ne zniža, temveč se prilagodi obdobje porabe. Obdobje veljavnosti tega zakona se tako podaljšuje za tri leta, do leta 2030. Zato se sicer znižajo razpoložljiva sredstva v posameznem proračunskem letu, vendar pa je ključno dvoje. Prvič. Obseg sredstev se ne bo zmanjšal in še vedno ostaja pri pri 150 milijonih evrov. Še naprej se bo zagotavljala stabilnost financiranja, ki je ključna tudi za lokalne skupnosti, ko načrtujejo svoje investicijske projekte. Drugič. Omogočena bo tudi možnost, da bodo potekali projekti ne le do konca tekočega leta, ampak še dodatno leto. Torej, sredstva, ki bodo razpisana v letu 2024, bo možno porabiti do konca leta 2025. V Poslanski skupini Socialnih demokratov nas veseli, da je bil dosežen ta dogovor, posebej razveseljivo je tudi dejstvo, da so tak dogovor sprejele tudi lokalne skupnosti. S tem se še enkrat več dokazuje, da je dialog med državo in občinami ključen, da se s tam sklenjenimi dogovori lahko izboljša življenje ljudi v lokalnih okoljih. Še več, ta zakon priča o pomenu zagotovitve stabilnih virov financiranja, četudi skromnih po svojem obsegu. Pomen predvidljivosti, ki jo potrebujejo akterji pri svojem načrtovanju in financiranju, bi morali na podoben način upoštevati tudi na drugih področjih financiranja lokalnih skupnosti, proračunskih uporabnikov in delovanja nevladnih organizacij. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona tudi soglasno podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Vsakršno podporo športu, sploh širitev javne športne infrastrukture, seveda podpiramo. Treba je poudariti, da je izgradnja javne športne infrastrukture ne samo za profesionalni šport, temveč tudi za rekreacijo ključen korak za spodbujanje zdravega sloga življenja v naši družbi. Obstoječi zakon lahko smatramo za solidno izhodiščno točko za nadaljnji razvoj športa na splošno, ki je na srečo v Sloveniji zelo razširjen ter priljubljen v raznoraznih oblikah in disciplinah. Pri predlogu je treba razumeti, da se je financiranje investicij v športno infrastrukturo leta 2023 nenačrtovano zmanjšalo zaradi ogromnih finančnih posledic škode, povzročene med avgustovskimi poplavami, katere sanacija je zahtevala hitro pridobitev velikega obsega sredstev s strani države. Predlog zakona ohranja načrtovano skupno višino sredstev, namenjeno investicijam v športno infrastrukturo, ter jo razporeja na tri leta daljše obdobje. V prihodnosti bo treba višino sredstev, namenjeno športni infrastrukturi, določati z jasno izdelanimi načrti in strategijami za to področje v sodelovanju s športnimi društvi, občinami in ostalimi deležniki. Vlaganje v šport je seveda več kot le gradnja objektov in njihovo vzdrževanje. Fizična aktivnost pozitivno vpliva tako na telesno kot na mentalno zdravje, gradi karakter in izboljšuje samopodobo. Športno infrastrukturo moramo graditi z mislijo na to, kako jo bo lahko uporabljalo čim več prebivalk in prebivalcev. To pomeni tudi omogočanje uporabe teh objektov nepridobitnim društvom in posameznikom brezplačno ali po simbolnih cenah, aktivno motiviranje tako mladih kot starih za uporabo z organiziranjem dni odprtih vrat, tečajev vadbe ter amaterskih turnirjev in lig za tekmovalne športe. Morda se to sliši banalno, ampak prav te vrste aktivnosti naredijo veliko za povezovanje skupnosti in tudi za vključevanje tujcev v družbo. Lep primer tega je amaterski nogometni turnir Brcnimo rasizem, ki se izvaja na javni športni infrastrukturi in je prav lansko leto praznoval deseto obletnico.

Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Državni sekretar, kolegice in kolegi, lep dober dan! Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, ki je danes pred nami, je posledica dogajanj v avgustu lanskega leta, ko je prišlo do katastrofalne ujme in poplav. Te so povzročile ogromno škodo, ki se je merila v milijardah evrov. Vlada in Državni zbor sta morala odreagirati hitro in najti sredstva za pomoč prizadetim, zato je bilo treba na vseh ministrstvih znižati porabo tudi za investicije. Ohraniti zdravo telo je dolžnost, sicer ne moremo ohranjati močnega in bistrega uma, je zapisal eden od modrecev. Med najboljše in enostavne načine, da ohranjamo zdravo telo, pa vsekakor uvrščamo ukvarjanje s športom. V Poslanski skupini Svoboda si prizadevamo, da bi bila naša družba zdrava, zato nam je pomembno, da čim več ljudem omogočimo telesne aktivnosti po svojih željah in sposobnostih. To bomo dosegli s posodobitvijo obstoječih javnih športnih objektov ter zunanjih športnih površin in s povečanjem njihovega števila. V nadaljevanju bomo dodatno okrepili tudi programe, ki se bodo izvajali v teh objektih in na zunanjih površinah. Ocena koalicije je, da je vlaganje v športno infrastrukturo tako pomembno, da je treba obseg sredstev v višini 150 milijonov evrov ohraniti, a zaradi že omenjenih poplav v avgustu lanskega leta moramo obdobje koriščenja sredstev podaljšati za tri leta. Veseli nas, da smo te spremembe z zavedanjem stanja v proračunu na Odboru za gospodarstvo soglasno potrdile vse stranke v tem parlamentu. Z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji do 2030 želimo povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, urediti dostopnost do javnih površin, športnih objektov z zunanjimi športnimi površinami, ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti ter vzpostaviti pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi katastrofami. V Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi izkušenj z razpisom za leto 2023 letos pripravilo bolj izdelan razpis z bolj jasno določenimi kriteriji ter da so upoštevali številne pripombe lokalnih skupnosti. Tudi sredstva, ki se jih bo razdelilo na razpisu v višini več kot 34 milijonov evrov, so lahko razlog za naše zadovoljstvo. V Poslanski skupini Svoboda bomo pozorno spremljali, kakšna bo realizacija porabe in dodelitev sredstev ter če se bo s sofinanciranjem občinskih projektov doseglo zastavljene cilje.

Od leta 2012 do leta 2019 nismo bili uslišani. Zato smo takrat sklicali nujno sejo na temo problematike športne infrastrukture in sprejeli kar štiri aktualne sklepe, ki so še danes zelo pomembni. Samo za začetek. Odbora pozivata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da z lokalnimi skupnostmi poišče potrebe s področja športne infrastrukture ter pripravi pregled planirane infrastrukture za oceno stroškov po letih od 2020 do 2027. Potem pozivata Ministrstvo za infrastrukturo, da v naslednjih proračunskih sredstvih predvidi finančna sredstva za področje športne infrastrukture, ki je nacionalnega in lokalnega pomena. Sklepi niso bili sprejeti, ampak od leta 2020 do leta 2022 smo imeli možnost, da ne samo govorimo, ampak nekaj tudi naredimo. Najprej smo se kot prejšnja vlada lotili investicij v predšolsko in šolsko infrastrukturo. Okoli 75 milijonov evrov smo razdelili nujno potrebnim sanacijam različnih investicij v predšolsko in šolsko infrastrukturo. glej ga zlomka, na koncu smo ugotovili, da se kljub vsem kritikam opozicije še lahko najdejo sredstva za športno infrastrukturo. Tako smo z bivšim poslanskim kolegom Gregorjem Peričem in v sodelovanju s takratnim državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade, gospodom Dolinškom, našli sredstva in način ter spisali Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027. Zakon je bil sprejet kljub besedam določenih poslancev tedanje opozicije, kako gre za predvolilni bombonček in da zakon v praksi nikoli ne bo zaživel. Ko se je ta vlada v začetku tega mandata spravila anulirati določene zakone prejšnjega mandata, me je bilo strah, da bo tudi ta zakon doživel zgodbo z žalostnim koncem. Zato s tega mesta zahvala ministru za gospodarstvo, turizem in šport ter državnemu sekretarju v tej vladi, ki sta imela ta občutek, da vseh zakonov prejšnje vlade ni treba anulirati, ampak jih je treba nadgraditi in spraviti v realnost. Torej, danes je pred nami zakon, ki sicer za tri leta podaljšuje ukrep zagotavljanja finančnih sredstev za področje športne ampak zakon je živ, zakon funkcionira, zakon se izvaja. Predvsem nas veseli, da je resorno ministrstvo sodelovalo z občinami tako pri pripravi tega zakona kot tudi razpisov za leto 2023 in tudi sedaj za razpis za leto 2024 in za 2025. Sodelovali ste tudi s političnimi strankami, kar je zelo prav. Predvsem pa nas veseli dvoje. Prvič, da ste ohranili to zeleno nit prejšnjega zakona, da ne bomo teh 150 milijonov zapravili za pet največjih infrastrukturnih projektov, kjer se bodo milijoni izgubili v v prevodu ali pa v kakšnih žepih, ampak ste se odločili, da nadaljujete s to politiko, da gre sicer za sofinanciranje v manjših zneskih, predvsem pa bo lahko več občin deležnih te nujno potrebne pomoči s strani države pri sanaciji ali pa pri gradnji nove športne infrastrukture. V tej smeri je zelo zanimivo, da to ministrstvo za razliko od marsikaterega drugega ministrstva še ve, kaj je pojem decentralizacija. Zato bomo kljub temu, da se za tri leta podaljšuje ukrep zagotavljanja finančnih sredstev za športno infrastrukturo, v Poslanski skupini SDS z veseljem podprli podprli to novelo zakona. Upamo tudi, da se bodo občine v veliki meri prijavile na razpis za leto 2024 in za 2025 in da bo seveda ministrstvo s tem tempom nadaljevalo tudi pri razpisih za naslednje leto.

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, gospod državni sekretar! Dober je občutek, ko v teh mesecih vidimo, da se odpirajo novi vrtci, da se odpirajo nova šolska poslopja, da se odpira komunalna infrastruktura, recimo pomurski vodovod, objekt za arhiv in tako naprej. Skratka, dober je občutek, ko vidiš, da so pa nekateri projekti le zaključeni. Zanje smo zagotovili sredstva v prejšnji vladi. Vesel sem, da nekaterih projektov ta vlada le ni prekinila. Osnovni zakon, ki ga danes noveliramo in ga bomo mi podprli, je bil sprejet 6. aprila 2022, torej v času prejšnje vlade. Ta trenutno določa, za izvajanje investicij v proračunu zagotovi skupno 150 milijonov evrov. Finančna sredstva se v letih od 2023 do 2027, torej v petletnem obdobju, zagotovijo v višini 30 milijonov evrov letno. Ja, tudi v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati smo veseli, da je zakon ostal pri življenju, da ga ni koalicija po vzoru nekaterih drugih zakonov razveljavila, in prepričan sem, da bo ta zakon živel do konca svojih dni, to se pravi do leta 2030. V letu 2023, torej v prvem letu tega ukrepa, je bilo za namen investicij v javne športne objekte odobreno sofinanciranje v skupni višini zgolj 7,3 milijona evrov, čeprav je bilo na razpolago 30 milijonov. Zaradi povečanja porabe v okviru odprave posledic poplav, javnofinančnih predpisov in fiskalnega pravila je Vlada omejila vpliv zakona na načrtovano porabo na letni ravni. To v Novi Sloveniji popolnoma razumemo in sprejemamo. Tukaj moram pohvaliti tudi državnega sekretarja in rojaka mag. Židana, ki mi je že pred meseci prinesel osnutek novele tega zakona, za kar smo v Novi Sloveniji za kar smo v Novi Sloveniji na poslanski skupini odprli razpravo in bili noveli naklonjeni in tako bomo reagirali tudi jutri pri glasovanju. Zadovoljni smo, da so soglasje tej noveli zakona, se pravi podaljšanju veljavnosti zakona za tri leta, se pravi zdaj ne bo več petletno obdobje, ampak bo osemletno obdobje, dale tudi lokalne skupnosti. Res pa je, da se tu pojavlja vprašanje, ker bo zdaj na razpolago na letni ravni zgolj 20 milijonov namesto prvotno določenih 30, ko bodo razpisi, če bodo na te razpise štartale podeželske občine, se bojim, kakšen bo ta učinek in koliko bodo podeželske občine zadovoljne.

povedati? Normalno in logično je, da se pojavlja vprašanje, če se bo ta denar preveč razpršil, manjše občine nimajo šans, da bi izvedle izgradnjo izvedle izgradnjo neke finančno zahtevnejše športne infrastrukture, ampak kakorkoli že, če so lokalne skupnosti soglašale, je to za nas pomemben signal in zaradi tega bomo to novelo zakona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

zbor odredil parlamentarno Preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave je na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano kolegico Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku predlagatelja kolegu Andreju Hoiviku. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državljani, spoštovane državljanke, spoštovane mame, ki iščete svoje otroke, spoštovani otroci, ki iščete svoje biološke mame! Slovenska ustava v 34. členu določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, v 35. členu pa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. To govori Ustava Republike Slovenije. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic v 8. členu določa, da ima vsakdo pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja. Dejstvo je, da se javna Dejstvo je, da se javna oblast ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in je nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države oziroma da se prepreči nered ali kaznivo dejanje, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi. Pravico do družinskega življenja, materinstvo, očetovstvo in otroštvo varujejo tudi mednarodno pravo in mednarodne pogodbe. Med njimi sta Splošna deklaracija človekovih pravic in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Slednji v 17. členu določa, da se nihče ne sme samovoljno ali nezakonito vmešavati v zasebno življenje in v družino. Omenjene pravice zagotavljata tudi Deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 1959 ter Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989. Državi je naložena obveznost preprečevanja samovoljnega in nezakonitega vmešavanja v izvrševanje pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti ter varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic. Naložena ji je obveznost varovanja družine ter ustvarjanje za to varstvo ustreznih razmer. Poglavitni namen pravice do družinskega življenja je zaščita pred arbitrarnimi posegi v družinsko življenje, zato ima država pozitivno obveznost, da varuje to družinsko življenje, da omogoči vzpostavitev družinskega življenja ter zaščiti družinske vezi. Na podlagi trditev in dokazov večjega števila oseb obstaja utemeljen sum, da je v obdobju od leta 1965 do leta 1991 tudi na območju Republike Slovenije potekala tako imenovana trgovina z dojenčki, s čimer je bila staršem kršena tudi pravica do družinskega življenja. Pri tem gre za sum storitev kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, kar se je domnevno dogajalo v porodnišnicah na območju Republike Slovenije. Glede na dosegljivo dokumentacijo, ki jo je skupina mamic z enakimi izkušnjami in zgodbami naslavljala na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti, je razvidno, da se je v zvezi s predmetno problematiko oblikovala skupina mamic, ki deluje pod nazivom Izgubljeni otroci Slovenije in je do danes obravnavala že skoraj 60 primerov staršev z domnevno ukradenimi otroki. Matere, ki so podale svoje lastne izpovedi, imajo skoraj identične zgodbe – otroke naj bi rodile žive, zatem so bile obveščene, da so umrli, diagnoze pa so bile v vseh primerih podobne. Umrlih otrok staršem naj ne bi pokazali, zato upravičeno dvomijo v njihovo smrt. Komisija za peticije je bila seznanjena z vrsto ovir, in sicer z neodzivnostjo strani upravnih enot, porodnišnic, organov odkrivanja in pregona ter centrov za socialno delo. Bila je seznanjena tudi s pomanjkljivostjo dokumentov, z vrsto nedoslednosti, brez podpisov, pečatov, s spremenjenimi EMŠO podatki, s podatki pod oznako tajno. Upravne enote na primer ne razpolagajo s potrdili o smrti, neznani so kraj pokopa ali pa pokopališča nimajo podatkov o pokopu, ki so ga materam zagotavljale porodnišnice, zapisniki o obdukciji ne obstajajo ali pa so brez navedbe imen. Predstavnica mamic Izgubljeni otroci Slovenije ob tem izpostavlja, da na podlagi do sedaj opravljenih preiskav in pridobljene dokumentacije o posameznih primerih ocenjuje, da veliko oseb posreduje dokumentacijo ali ima še vedno vedenje o teh dejanjih. Med prostovoljnim preiskovanjem primerov ukradenih otrok so namreč že prišli do določenih dokumentov, spornih informacij, ki so jih posamezniki izpričali, vse to pa nakazuje na izjemne nepravilnosti. Ob tem naj izpostavim dejstvo, da je bil zaradi podobnih primerov v Srbiji in na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Zorica Jovanović proti Srbiji leta 2020 tam sprejet tudi zakon o ugotavljanju dejstev o stanju novorojenčkov, za katere obstaja sum, da so izginili iz porodnišnice v Republiki Srbiji. Z omenjenim zakonom so v Srbiji uredili postopke ugotavljanja dejstev o statusu novorojenčkov, za katere obstaja sum, da so izginili iz porodnišnic ali zdravstvenih ustanov v Republiki Srbiji. Skladno z 29. členom omenjenega zakona je morala vlada v roku 30 dni od sprejetja zakona ustanoviti posebno komisijo za zbiranje dejstev o statusu novorojenčkov v Republiki Srbiji. 24. aprila letos smo poslanci in poslanke po določbah 93. člena Ustave Republike Slovenije zahtevali, da se v Državnem zboru ustanovi parlamentarna preiskava o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja v primerih ukradenih otrok na področju Republike Slovenije. Namen te parlamentarne preiskave je, prvič, ugotoviti, pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter oceniti dejansko stanje sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe, ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Drugič. Namen je ugotoviti, čigavi in kakšni interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do primerov sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe v porodnišnicah na območju Republike Slovenije v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, ter ugotoviti stopnjo morebitne vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja v teh primerih in oceniti njihov politični vpliv. Tretjič. Namen je ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in nosilci funkcij v organih javnega sektorja ter njihovo vpletenost v primere sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe v porodnišnicah na območju Republike Slovenije v tem obdobju. Četrtič. Namen je ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij, nosilci funkcij v organih javnega sektorja ter osebami v organih odkrivanja in pregona, institucijami na področju zdravstvene, socialnovarstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti ter njihovo vpletenost v primere sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe v tem obdobju. Petič. Ugotoviti, ali so na organe javnega sektorja in osebe v organih odkrivanja in pregona institucijah na področju zdravstvene, socialnovarstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so bili vpleteni v primere sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe v porodnišnicah, vplivali posamezni nosilci javnih funkcij oziroma ali so za takšne primere sodelovanja zlorabili svoj politični vpliv. Šestič. Namen je ugotoviti, ali in zakaj naj bi posamezni nosilci javnih funkcij dopustili primere sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe v tem obdobju in zakaj je prišlo do morebitnih spornih obdelav matičnih dejstev, sporne hrambe, matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javnih pooblastil in javnih sredstev, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti in nedopustne zlorabe pri tem. Sedmič, namen je ugotoviti, ali so na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe potrebne morebitne spremembe zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Ta parlamentarna preiskava, ki jo bomo danes odobrili oziroma bo začela s svojim delom po objavi v Uradnem listu, je javnega pomena oziroma je v javnem interesu. Glavno je, ker je javni interes večinski interes državljank in državljanov za ustvarjanje pogojev za zagotavljanje pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kot jo določata že omenjena člena Ustave Republike Slovenije. Nenazadnje je tudi javni interes preprečevanje samovoljnega in nezakonitega vmešavanja oblasti v izvrševanje pravic do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Poglavitni namen pravice do družinskega življenja je zaščita pred oblastjo, pred arbitrarnimi posegi v to življenje. Država ima obveznost, da varuje družinsko življenje, predvsem pa, da omogoči vzpostavitev družinskega življenja, predvsem tam, kjer si člani družine za to prizadevajo. In še nazadnje, parlamentarna preiskava, ki je pred vami, naj ugotovi, pojasni in razjasni vsa dejstva in okoliščine ter oceni dejansko stanje sumov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajala v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Naj ob tem v imenu predlagatelja dodam, da tudi če bi obstajal le en primer domnevne kraje mladoletne osebe, bi bila potrebna ta parlamentarna preiskava. Glede na 60-kratnik sumov teh primerov je nujno, da parlamentarna preiskava začne s svojim delom v čim krajšem času in da zagotovimo spoštovanje tako 34. kot 35. člena Ustave Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! V Jugoslaviji naj bi bilo od 1960 do 90. let materam v porodnišnicah širom bivše države odvzetih in nato prodanih več tisoč novorojencev. Obstajajo presunljiva pričevanja mater, ki so rodile zdravega otroka, nato pa jim je bilo rečeno, da je otrok umrl. Niso ga smele niti videti niti pokopati, odpustnice ob odhodu iz bolnišnice niso dobile, izginila je tudi vsa dokumentacija. Takšnih primerov naj bi bilo v Sloveniji 59, od teh 59 primerov jih je bilo 45 preiskanih, 14 primerov pa je še odprtih. Zanje so pristojne ustrezne institucije. Zgodbe ukradenih otrok so srhljive zgodbe. Zgodbe, ki so za vekomaj tragično zaznamovale življenja mater in staršev, zgodbe, ki so ukradene otroke razselile po celem svetu, mnogi nikoli ne bodo izvedeli resnice o svojih pravih starših, o svojih roditeljih in družinah. S pozivom, da ustanovi vladno komisijo, so se na premierja že lani poleti obrnili v društvu Izgubljeni otroci Slovenije, sedaj pa je k ustanovitvi parlamentarne komisije pozvala opozicija. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije s prvopodpisano Jelko Godec zahteva, da Državni zbor Republike Slovenije odredi parlamentarno preiskavo glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb, to je ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali od leta 1965. Da bi bilo iskanje in tudi dostop do uradne dokumentacije lažje, pozivajo k ustanovitvi preiskovalne komisije v okviru Državnega zbora. Pobude za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi raziskovala primere domnevno ukradenih otrok v Sloveniji v času nekdanje socialistične Jugoslavije, v Levici ne podpiramo. Menimo, da morajo ta huda kazniva dejanja raziskati uradni organi preiskave in pregona – policija, tožilstvo in na koncu sodišče. Že v prejšnjem mandatu so potekale seje parlamentarne Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti na temo ukradenih otrok, prav tako tudi v tem mandatu državnega zbora. Pobuda za ustanovitev komisije prihaja zdaj prav v času pred volitvami, zato obstaja bojazen, da se te srhljive zgodbe in nesreča mater uporabi za nabiranje političnih točk. Če vam je v resnici mar, zakaj pobudniki niste zahtevali ustanovitve te komisije že prej in ne točno zdaj pred samimi volitvami? Nabiranje političnih točk na tako občutljivih temah, kot je ugrabitev in izguba komaj rojenega otroka, je neetično in nehumano in za prizadete lahko pogubno. Vlada Republike Slovenije je društvu Izgubljeni otroci Slovenije ponudila ustrezno pomoč, in sicer prek notranjega ministrstva in upravnih enot ter Ministrstva za zdravje in Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi, ki ima znanje in dolgoletne izkušnje pri delu z žrtvami trgovine z ljudmi. Zagotovljena so tudi materialna sredstva za omenjeno društvo za izvajanje pravnih postopkov, stroške poti, DNK preiskave, logistike in drugih stroškov, ki jih morajo kriti prizadete matere. V Levici nismo naklonjeni ustanavljanju še ene preiskovalne komisije. Kazniva dejanja morajo raziskati uradni organi preiskave in pregona – policija, tožilstvo in sodišče. Le-ti državni organi razpolagajo z vsemi potrebnimi instrumenti, pooblastili, s strokovnim znanjem in kompetencami v boju s tako resnimi kaznivimi dejanji, kakršni sta kraja otrok in trgovina z otroki. Za kaj takega poslanci in poslanke, ki naj bi bili člani in članice te preiskovalne komisije, nismo usposobljeni. Pristojni organi morajo poskrbeti, da bo pravici zadoščeno, nastale krivice pa verjetno ne morejo biti nikdar Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Obravnavana točka je namenjena odreditvi Parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja, ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Zahteva opozicije za ustanovitev parlamentarne preiskave o domnevno ukradenih otrocih v slovenskih porodnišnicah v obdobju od leta 1965 do leta 1990 bo uresničena, saj zaradi trenutno še veljavnega Zakona o parlamentarni preiskavi mora biti, četudi je po našem mnenju in mnenju Zakonodajno-pravne službe izrazito neprimerna. Temelji našega demokratičnega sistema so v ustavi in spoštovanju pravne države. Vsako odstopanje od teh načel je treba natančno preučiti in obravnavati. Izkazanost javnega interesa za preiskavo je nujen pogoj za ustavno dopustnost parlamentarne preiskave. To pomeni, da je predmet preiskave omejen z ustavnimi pristojnostmi Državnega zbora, zato mora biti zadeva javnega pomena. Ustavno sodišče je že jasno opredelilo, da so to zadeve, ki niso povsem osebne ali zasebne, temveč zadevajo širšo skupnost, gre za pojave in ravnanja, ki ne vplivajo le na posameznika, ampak na širšo družbo ter prizadenejo skupne vrednote in dobro. Pri opredeljevanju javnega interesa za preiskavo se moramo zavedati načel delitve oblasti, ustavnosti ter določnosti preiskovalne naloge. Ta načela so medsebojno povezana in soodvisna. Parlamentarna preiskava ne sme preseči svojih pristojnosti in posegati v področja, ki niso v njeni pristojnosti. Ob upoštevanju teh načel in meril je jasno, da zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave, kot je ta predložena, ne izpolnjuje nujnih pogojev za ustavno dopustnost. Neustrezno določena in nejasna področja, ki naj bi bila predmet preiskave, ter pomanjkanje trenutnega jasnega javnega interesa za preiskavo kažejo na te pomanjkljivosti in neustavnosti zahteve. V Svobodi se zavedamo, da je tema izjemno občutljiva in boleča za mnoge matere in njihove družine, ki so v tem obdobju izgubile svoje otroke, in tudi ali prav zato menimo, da ta tema ne sodi v parlament, saj poslanci nikakor ne moremo resno prispevati k preiskavi morebitnih kaznivih dejanj, storjenih od leta 1965 dalje v Jugoslaviji. Gre za vprašanja, ki posegajo globoko v področje osebnih tragedij in intimnih bolečin prizadetih mater in družin. Te so nedvomno v upanju na odgovore na izsledke že sodelovale s policijo in drugimi pristojnimi institucijami, le-te pa so večino teh primerov že preiskale. V doslej preiskanih primerih dokazov o ukradenih otrocih k sreči ni, v določenih primerih pa postopki še niso zaključeni, so pa izjemno težavni, saj je časovna oddaljenost od domnevnih dogodkov zares dolga. Kakšen je smisel odpiranja te teme izpred skoraj 80 let, iz časa naše nekdanje države Jugoslavije, v parlamentarni preiskavi? Parlamentarne preiskave so namenjene preiskovanju delovanja nosilcev političnih funkcij, v tem primeru so ti posamezniki večinoma mrtvi, če so že bili odgovorni. Med živečimi nosilci funkcij iz tistega obdobja sta živa le še dva nekdanja predsednika Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije – Dušan Šinigoj in Lojze Peterle. Dušan Šinigoj je danes star 90 let, kar pomeni, da je težko verjeti, da naj bi danes lahko prispeval kakršnekoli relevantne informacije o teh oddaljenih dogodkih. Prav tako pa ni nobenih indikacij, da bi kdorkoli od njiju karkoli vedel ali sodeloval pri takšnem domnevnem početju. Spet je na mizi parlamentarna preiskava brez konkretnega dokaznega gradiva, brez konkretnih oseb, zoper katere naj bi se vodila, torej nosilci političnih funkcij, ki bi lahko bili potencialno odgovorni za obravnavano materijo. Svobodi menimo, da je zahteva po parlamentarni preiskavi predvsem zloraba intimne bolečine prizadetih oseb v politične namene. Ne smemo pozabiti, da gre za matere in družine, ki so že tako ali tako doživele neizmerno izgubo in travmo. Njihove zgodbe si zaslužijo spoštovanje in sočutje, ne pa izpostavljanja politiki. Parlamentarna preiskava ne bo prinesla pravice ali zaprtja tega bolečega poglavja, namesto tega bo ponovno odpirala stare rane in povzročala dodatno trpljenje. Naloga našega parlamenta je, da se osredotočamo na sedanje in prihodnje izzive, ki vplivajo na življenje naših državljanov, prav tako pa moramo zagotavljati, da se pravosodne in druge pristojne institucije lahko nemoteno ukvarjajo s preiskovanjem primerov brez nepotrebnega političnega vmešavanja. Tovrstne preiskave morajo ostati strokovne, neodvisne in nepristranske. Tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe je jasno. Ta parlamentarna preiskava ne izpolnjuje zakonskih pogojev. S tem v mislih naša poslanska skupina ne namerava sodelovati v tej parlamentarni preiskavi. Verjamemo, da je to edini način, kako zaščititi dostojanstvo in čustva prizadetih oseb ter preprečiti, da bi bila njihova bolečina zlorabljena za politične cilje. Ohranjajmo spoštovanje do njihovih izkušenj in jim omogočimo, da iščejo resnico in pravico na način, ki jim prinaša čim manj dodatnega trpljenja in seveda pred pristojnimi organi. Hvala. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Anton Šturbej. Izvolite. **ANTON Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! V javnosti se pojavlja vedno več trditev in dokazov, da so se med letom 1965 in letom 1991 tudi na območju Republike Slovenije dogajali primeri nezakonitih odvzemov otrok iz porodnišnic v tako imenovani trgovini z dojenčki, ki naj bi se predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja dogajala na območju Jugoslavije. Po nekaterih ocenah je bilo prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov. S temi trditvami se intenzivno ukvarja društvo Izgubljeni dojenčki Beograda. Pred tem so obravnavali tudi več deset primerov, povezanih s Slovenijo. V Srbiji so sprejeli zakon o ugotavljanju dejstev o dojenčkih, za katere obstaja resen sum, da so izginili iz porodnišnic ali zdravstvenih ustanov v Republiki Srbiji. Na podlagi tega zakona so nato ustanovili vladno komisijo, ki preiskuje primere tako imenovanih ukradenih otrok. Decembra 2019 je pri nas odmeval primer 36-letnega Srba, rojenega v Kopru, ki je prek zapestnice stare koprske porodnišnice prišel do biološke mame, ki je vsa ta leta živela v prepričanju, da je sin v porodnišnici Koper umrl. V Sloveniji je več primerov, ki smo jih navedli v pobudi, in sicer šest primerov otrok, pri katerih naj ne bi mogla ali ne želela raziskati njihovih sumljivih in nepojasnjenih smrti. Zgodba je v vseh primerih zelo podobna mama rodi živega otroka, ki je nato obveščena, da je umrl, dojenčka ji ne izročijo, niti ji ga ne dovolijo videti. V nekaterih primerih porodnišnica še ponudi, da uredi in krije tudi stroške pokopa. Štirje od šestih navedenih se nanašajo na porodnišnico v Mariboru, ki naj bi se zgodili v letih 1971, 1976, 1986 in 1990, po en primer pa iz Celja iz leta 1976 in iz Kranja 1986. Dva primera se nanašata na večplodno nosečnost, kjer so po rojstvu mamici sporočili, da eden od dvojčkov ni preživel. Ena od mam naj bi pričevala, da je kasneje na domači naslov prejela še poziv k cepljenju otroka, šest let kasneje pa še povabilo k vpisu otroka v prvi razred. Ob raziskovanju primerov je pobudnica naletela na pomanjkljivo dokumentacijo z vrsto nedoslednosti, brez podpisov in žigov, s spremenjenim EMŠO, pod oznako tajnost upravne enote ne razpolagajo s potrdili o smrti, neznan kraj pokopa in pokopališča, ni podatkov o pokopu, ki ga materam morajo zagotavljati tudi porodnišnice, zapisniki obdukcij ne obstajajo ali pa so brez navedbe imen. Lansko leto je bila 18. 5. 2023 prvič sklicana seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Na to temo so predstavniki države, policije in tožilstva ter varuh človekovih pravic vsi skupaj zagotavljali, da bodo naredili vse, kar je potrebno, da se preišče primere ukradenih otrok. Dogaja pa se ravno nasprotno. Prosilci vse težje pridejo do dokumentov, nobenih informacij ni o tem, ali je policija opravila razgovore o morebitnih vpletenih v tako imenovano krajo dojenčkov. Zaradi navedenega smo v Poslanski skupini SDS ocenili, da bi bilo morda primerno orodje, da se odpre razprava in preišče omenjene primere, torej preiskovalna komisija. Šlo je namreč za organizirano delo, saj očitno ne gre le za posamične primere in preiskava naj ugotovi, pojasni in razjasni vsa dejstva in okoliščine ter oceni dejansko stanje sumov storitve kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe – ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakujemo, da bomo s preiskavo ugotovili dejstva in okoliščine ter potrdili ali zavrnili sume storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe, da bomo ugotovili, kakšni interesi so pripeljali do tega, ugotovili povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij, nosilci funkcij v organih javnega sektorja ter osebami v organih odkrivanja in pregona, institucijami na področju zdravstvene, socialnovarstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti ter ugotovili, ali so na to vplivali tudi posamezni nosilci političnih funkcij. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo ustanovitev preiskovalne komisije o tako imenovanih ukradenih otrocih in bomo v njej tudi aktivno sodelovali. HOT:** Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Dovolite, da v stališču poslanske skupine predstavim, kako smo prišli do preiskovalne komisije, in bom pri tem nekoliko oseben. Pred približno enim letom sem se na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti prvič seznanil s problematiko domnevno ukradenih otrok iz slovenskih bolnišnic v času prejšnjega režima. To se me je zelo dotaknilo, zato sem gospo Simono Šeremet Kalanj, ki je to temo predstavila na komisiji, poklical in se nekaj dni za tem z njo tudi osebno srečal. Da ne bi zadeve ostale brez epiloga, sem ji predlagal ustanovitev preiskovalne komisije. Hkrati sem jo opozoril, da je za ustanovitev preiskovalne komisije potrebnih 30 poslancev in da Nova Slovenija za ustanovitev te komisije sama nima dovolj glasov. Ob srečanju s poslansko skupino lanskega junija je gospa Simona Šeremet Kalanj predstavila probleme z institucijami, s katerimi se mame domnevno umrlih otrok soočajo pri raziskovanju sumov, da so jim otroke po rojstvu ukradli. Takrat je bila ponovno omenjena možnost preiskovalne komisije. Po naših informacijah je gospa Šeremet Kalanj lani jeseni o problemih, s katerimi se soočajo v novoustanovljenem društvu Izgubljeni otroci Slovenije, in možnostih za ustanovitev preiskovalne komisije seznanila Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je na Kolegij predsednice Državnega zbora naslovila pobudo za ustanovitev navedene preiskovalne komisije. V dobri veri, da bodo pri tem sodelovale vse poslanske skupine, smo pobudo prepustili odločitvi Kolegija, ki pa o zadevi ni nikoli odločal. Na podlagi pričevanj na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je potekala 5. aprila 2024, se je Poslanska skupina Nova Slovenija odločila, da bo dala podpise za ustanovitev omenjene preiskovalne komisije, saj želimo, da se stvari razčistijo in dobijo svoj epilog. K temu so nas še dodatno spodbudili klici ljudi, ki trdijo, da so jim bili v 80. letih iz porodnišnic ukradeni otroci. Kot se zdi, bi na podlagi predstavljenih dokazil lahko šlo za organizirano kriminalno združbo v časih bivše Jugoslavije, ki je sodelovala s porodnišnicami, uradnimi oblastmi in celo obveščevalnimi službami, ki so sistematično vzpostavljali sistem, da so otroke ob rojstvu ukradli. To je doletelo predvsem matere, ki so imele že več otrok, pri tretjem ali četrtem otroku pa se je zgodilo, da je otrok nepojasnjene smrti umrl po porodu. Skupno vsem tem materam je, da svojih domnevno umrlih otrok nikoli niso videle v živo. Prav tako nikoli ni bilo zelo natančno pojasnjeno, kaj se je z njimi zgodilo. Stvarem je treba priti do dna. Opisani primeri pa niso zgolj slovenska specifika, ampak imamo podobne primere na področju celotne Jugoslavije. Prišel pa je čas, da se preiskovanja teh dogodkov intenzivno lotimo tudi v Sloveniji. Velik problem pri začetkih preiskav je pridobivanje dokumentacije. Uradne institucije zdajšnje Republike Slovenije so bile zelo zadržane pri predaji dokumentacije. S to preiskovalno komisijo želimo pomagati družinam, ki so se znašle v stiski in želijo priti resnici do dna. V Novi Sloveniji smo se zato odločili, da prispevamo osem naših podpisov za oblikovanje parlamentarne preiskovalne komisije. Želimo pomagati pri pridobivanju dokumentacije in predvsem pri razčiščevanju te zgodbe. To so srce parajoče zgodbe domnevno umrlih, a ukradenih otrok. Poznam delovanje preiskovalnih komisij in vidim marsikaj, kaj se dogaja za kamerami, vendar si pa tukaj iskreno želim, da se stopi na stran staršev, ki so jim ukradli Staršem ukradenih otrok pa sporočam, da se ne predajte. Upam, da bomo lahko to nesprejemljivo prakso pošteno preiskali in krivce kaznovali. To si srčno želim. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Predrag Baković. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Med našimi državljankami in državljani ter državljani drugih republik nekdanje skupne države Jugoslavije obstajajo načeta srca in nepotešljivi dvomi staršev. Po trditvah različnih skupin in organizacij naj bi v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na našem območju potekala trgovina z dojenčki, prodanih naj bi bilo več kot 20 tisoč novorojenčkov. Čeprav sem sam oče in stari oče, stežka zatrdim, da v celoti razumem bolečino tistih družin, ki jih vsak dan pesti misel, ali je bila morda njihova družina žrtev trgovine z dojenčki. Hvaležen sem, da je moja družina izvzeta iz teh skrbi, vendar ponižno hvaležen, kajti kateremukoli staršu je ob omembi tovrstne tragedije pravzaprav nemogoče zaobiti vprašanje, kaj pa če bi se to zgodilo meni, mojim najbližjim. Težko sam podam celovit odgovor na to vprašanje, zato je verjetno smiselno, da si ga vsi vstavimo kar sami in se mu v spletu vseh občutkov poskusimo približati. Jasno in odločno lahko podam odgovor o dolžnosti, ki jo imamo poslanci kot zastopniki ljudstva in tudi vseh staršev na ozemlju Republike Slovenije, ki nosijo dvom o usodi svojih otrok. Naša dolžnost je, da storimo vse v naši moči, da se dvom staršev razblini, da se jim omogoči dostop do resnice, kajti ko pride do družine in otrok, tudi najmanjši dvom o od nas, politikov, zahteva ukrepanje, staršem moramo ponuditi vso podporo posameznim primerom, ustrezno obravnavo in ob koncu preiskave tudi ustrezne informacije o usodi njihovih otrok. Slovenskim organom pregona, ki že ukrepajo, mora država delovati kot komplement. Prav tako je v sklopu mednarodnih prizadevanj za razjasnitev sumov o nezakonitem odvzemu otrok Republika Slovenija dolžna prispevati svoj del in skleniti krog preiskovanja. Spoštovani! Zagotovo je bistvenega pomena za državo, da poslanci naslavljamo vprašanja, ki so vezana na gospodarstvo, infrastrukturo, zunanje zadeve in podobno, vendar je naša primarna odgovornost državljanki in vsakemu posameznemu državljanu. Če bo Državni zbor kadarkoli kompromitiral pri zaščiti otrok in družin, bo to velik poraz za naše temeljne vrednote in udarec poslanstvu vsem, ki smo izvoljeni s strani ljudstva. V Poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo akt o odreditvi parlamentarne preiskave, kakor je tudi vredno ponuditi podporo vsakemu prizadevanju za razrešitev sumov o najhujših kaznivih dejanjih. Še posebej je to potrebno takrat, kadar gre za otroke in družino. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Najprej pa dobi besedo predlagatelj. Kolega Andrej Hoivik, izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica, za besedo. Z zanimanjem sem poslušal vsa stališča poslanskih skupin in predvsem pozdravljam poslansko skupino oziroma stališče poslanskih skupin Nova Slovenija in tudi Socialnih demokratov, ki bodo tvorno sodelovali v tej preiskovalni komisiji, ki je v javnem interesu. Zdaj bom pa še enkrat za poslance in poslanke strank vladajoče koalicije, torej Levice in Svobode, prebral 5. točko iz našega akta oziroma dokumenta, ki vzpostavlja to preiskovalno komisijo, zakaj je to res v javnem interesu, da ne bo nobenega dvoma o tem. V javnem interesu je po našem mnenju, da se ugotovi in razjasni vsak sum storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe, ki naj bi se v porodnišnicah dogajala od leta 1965 do današnjega dne. Kot je bilo tudi v stališču Socialnih demokratov omenjeno, na območju Socialistične federativne republike Jugoslavije je bilo v 70. in 80. letih ukradenih po mnenju

Hvala lepa. Tako, zdaj pa je pravilno. Mislim, da sem porabil minuto in pol, tako da mi lahko to odštejete. Torej, 20 tisoč primerov novorojencev, ki so bili ukradeni in prodani v druge dele Jugoslavije ali pa tudi v druge dele Evrope in še čez. Tudi v današnjem času, v 21. stoletju, se takšni primeri dogajajo ne le v Evropi, ampak tudi predvsem na primer v Latinski Ameriki. Imamo tudi odmeven film, če ste si ga morda pogledali, mislim, da je naslov Klic svobode, ki pravzaprav govori o tem, da je trgovanje z belim blagom oziroma z otroki eno najbolj dobičkonosnih, poleg trgovanja z drogami.

Rad bi repliciral predvsem na stališči Levice in Svobode. Levica trdi, da ne podpirajo te parlamentarne preiskave, ker bi morali uradni organi, torej policija, tožilstvo, sodišče, opraviti to delo,

ne deluje v skladu z zakoni, z drugimi akti, potem je naša prioritetna naloga v Državnem zboru, da se usedemo skupaj in po 93. členu Ustave odredimo parlamentarno preiskavo, ki daje tudi nekakšen, lahko bi rekli, pritisk, politični pritisk na te uradne organe pregona in preiskovanja. Ob tej priložnosti lepo pozdravljam goste oziroma mamice iz društva Izgubljeni otroci Slovenije, dober dan, dobrodošli v hramu demokracije, ki zagotovo vedo, zakaj smo danes tu. Morda pa se sprašujejo, zakaj smo danes slišali stališča največje koalicijske stranke in tretje največje koalicijske stranke, kako sami ne bodo sodelovali. Predstavnica Levice, ki je zdaj tukaj več ne vidim, cela Levica je zapustila to dvorano, je dejala, zakaj ustanavljamo to preiskovalko ravno zdaj, tik pred evropskimi volitvami. Tudi sam sem član Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti in spoštovana gospa Šeremet Kalanj, predstavnica tega gibanja oziroma tega društva, nam je že več kot eno leto nazaj prinesla vso dokumentacijo, ki jo je prejela s strani državnih organov, ki pa niso odzivni. Namen te preiskovalne komisije ni obsojanje tega organa, drugega organa, tretjega organa, vendar pregled, ali organi delujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Če delujejo v skladu z veljavno zakonodajo, kako bomo to zakonodajo spremenili. Mi smo zakonodajna veja oblasti, to je naše delo, za to smo plačani,

imajo pravico izvedeti, kje je njihov otrok, kje je pokopan ali pri kateri družini sedaj živi, je ne samo moralno, ampak je tudi naša dolžnost, da to pomagamo urediti, da to pomagamo izpeljati. Ne pristajam na insinuacije Levice, da nam gre za politične točke. Kot je dejal kolega Reberšek, Kolegij predsednice Državnega zbora, ki mu predseduje predsednica Državnega zbora, vidna predstavnica Gibanja Svoboda, je bil s tem Najprej je bila želja vseh nas, da to naredimo skupaj, da vložimo vseh 88 ali pa 90 podpisov in brez političnega obračunavanja ustanovimo to preiskovalno komisijo. Nenazadnje je bila gospa predstavnica Šeremet Kalanj 17. avgusta pri predsednici Državnega zbora, kjer je ta obljubila, citiram, da ji bo pomagala v največji meri. Danes slišimo s strani Gibanja Svoboda, da te preiskovalke ne podpirajo. Zdaj lahko vsak sam presodi o dejanjih in besedah predsednice Državnega zbora. Zdaj bi se dotaknil še stališča oziroma nadaljeval s stališčem Svobode. Dejali ste, da je to zahteva opozicije. To ne drži. To je zahteva 30 poslancev in poslank oziroma več

Tudi mi smo bili pozvani s strani Zakonodajno-pravne službe, da spremenimo naš izhodiščni dokument in smo ga, upoštevajoč mnenje Zakonodajno-pravne službe. Potem je gospa Grgurevič omenila, da gre za zlorabo institucije Državnega zbora. Še enkrat navajam. Namen te preiskovalke je tudi spremeniti zakonodajo, spremeniti zakonodajo, zato smo tukaj, to vam lahko pove tudi gospa Šeremet Kalanj, poglejte si magnetograme ali pa posnetke sej Komisije za peticije, kjer je večkrat izrazila vso problematiko, vse tako imenovane birokratske ovire, bom po domače rekel, tudi nagajanja s strani državnih organov, ki so plačani za to, da to delajo v skladu z zakonodajo. Na mestu je, da se vprašamo, ali je res zakonodaja primerna, ali sledi vsemu, kar ji nalagajo tudi mednarodne konvencije, tako o človekovih pravicah kot o otrocih in tako naprej. naprej. Svoboda je predstavila, da ne smemo kršiti načela delitve oblasti. Res je, zato bo zakonodajna veja oblasti naredila svoj del in nato poročilo, za katero upam, da bo vsaj takrat soglasno potrjeno, ko bo pač te preiskovalke konec, predala javno, javno, z vso dokumentacijo, uradnim organom – sodiščem, tožilstvu, torej izvršilni in sodni veji oblasti, zato ne moremo govoriti o kršitvi načela delitve oblasti. In še nazadnje kar se tiče nosilcev političnih funkcij, gospa Grgurevič je omenjala dva, jaz sem pa prepričan, da so strukture, ki so še močno zasidrane, tudi v letu 2024 so iste strukture, iste strukture, ki so pred osamosvojitvijo delovale tudi na področju Republike Slovenije. Ta preiskovalka bo ugotovila, ali mislim prav ali napačno, in to bo ugotovila le preiskovalka z dokazi, s pričevanjem prič in z ustrezno materijo, ki mora priti v Državni zbor, do katere moramo biti vsi poslanci in poslanke upravičeni, da jo vidimo. vidimo. Še enkrat, zaključujem tam, kjer sem začel. Javni interes je opredeljen v kar osmih točkah in navedel bom le še enega v tem svojem uvodu, da je v javnem interesu, da se vsakemu staršu, ki se sooči s smrtjo novorojenca, zagotovi pravica, da otroka vidi, popestuje ali se ga dotakne, da da otroku ime in tako ustvari vez z njim, da lahko zahteva ali odkloni obdukcijo in patološke preglede, ki jih določa zakonodaja. Vemo, da za mnoge od teh mamic ne bo možno pestovati otroka ali pa se ga dotakniti, se mi pa zdi edino moralno pravično in pomembno, da se zavedajo, kje je ta otrok ali kako je umrl ter predvsem to, kar je ključno vprašanje, ki si ga je zastavljala tudi že Antigona pred več kot 2 tisoč

Predsedujoča, hvala za besedo. Danes govorimo o zelo pomembni temi. O ukradenih otrocih se med letoma 1970 in 1980 prejšnjega stoletja govori natanko tako, da je bilo prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov, in to na območju bivše skupne države Jugoslavije, v katero je spadala tudi Slovenija. To trdijo različne skupine in organizacije, da je trgovina na tem območju potekala tako tudi v Sloveniji, zelo odločno in organizirano pa se s tem ukvarjata dve srbski društvi, kjer obravnavajo že več kot deset primerov, povezanih tudi s Slovenijo. Slovenska pobudnica, ki želi priti resnici do dna, je Simona Šeremet Kalanj, ki v tem trenutku zastopa tudi šest mamic, ki sumijo oziroma da so jim bili otroci pri porodu ukradeni. Šel bom samo na en primer, med njimi je tudi Terezija, ki skupaj s hčerko išče svojo hčerko oziroma njena hčerka išče svojo sestrico. Njena izpoved pa je naslednja. Ko se je zbudila na intenzivni negi, je s pogledom na roko ugotovila, da ima samo eno zapestnico na roki, čeprav je vedela, da da je nosila dvojčke in da je tudi povila oba otroka, ampak naslednji dan oziroma ko se je zbudila iz narkoze, ji je medicinska sestra tudi povedala, da naj bo srečna, da ima eno zdravo deklico, da je pa druga pri porodu umrla. To pomeni, da so izkoriščali stanje po narkozi, tako da dejansko porodnica oziroma mamica ni mogla zaznati vsega tistega, kar so jo spraševali v nadaljevanju. ampak vseeno je ta medicinska sestra vprašala, kako bo pa dala ime mrtvorojenemu otroku. To je en del te zgodbe. Drugi del te zgodbe pa je, da je prišel do nje tudi zdravnik

da njeno trupelce položijo zraven v krsto nekega drugega pokojnika, da se bo s tem izognila tudi stroškom pokopa in podobno. podobno. Pozneje, če gremo na ta primer, pa se je dogajalo tudi to, da so tej hčerki, ki zdaj išče, to je Terezija Jelen, mislim, da sem prav prečital, ko je bila stara štiri leta, obrazložili, da so nekje v nakupovalnem centru skoraj naključno ali ne naključno srečali drugo sestrico, ki ji je bila popolnoma podobna. Ko je odraščala, je dobila tudi klic prijateljev, češ zakaj se noče pogovarjati, da da je važna in v tem pomenu, ampak dejansko ta prijatelj, ki je klical, je verjetno videl nekje v nekem okolju njeno sestro, ki ji je bila popolnoma podobna. In še pozneje, da jo je dejansko, ko je delala v neki firmi, en voznik,

Podobne zgodbe so se dogajale tudi drugim, kolikor čitam tudi te izsledke po drugih republikah, predvsem v Srbiji, kjer to deluje in je zakonsko nekako že uveljavljeno, tako da dejansko to dogajalo in ti primeri niso izmišljeni, daleč od tega, in bomo morali na tem področju narediti več, več zaupati, imeti več te empatije, če hočemo priti nekako

ne vem, predvolilni boj pred evropskimi volitvami, ampak tudi dokumenti niso več na razpolago ali pa se jih ne dobi, ampak jaz mislim, da iz enega samega razloga. Če Če pogledamo, da so v srbskem društvu za resnico in pravico za dojenčke na tem območju dejansko ugotavljali, da so pri tej raboti ali pa pri teh preprodajah sodelovali zdravniki, babice, matični uradi, odvetniki in številni drugi,

je dejansko to zelo nevarno delo, zato je imel v prvih letih te preiskave na področju Srbije tudi tri leta policijsko zaščito. To pomeni, da gre za resnične zadeve, da gre za krajo otrok in da gre za velik sistemski in organizirani kriminal, zato do dokumentov ne moremo priti. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleksander Reberšek in za njim Jože Tanko. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Dolgo pot smo prehodili, da smo danes prišli do sem in da bo končno tudi ustanovljena preiskovalna komisija, česar se iskreno povedano zelo veselim. Jaz sem prvič slišal, kot sem prej povedal, o ukradenih otrocih na Komisiji za peticije. To je bilo zdaj že kar lep čas nazaj. Tisto sejo je takrat vodila takratna predsednica Eva Irgl in na tej seji je sodelovala tudi Simona Šeremet Kalanj. Jaz s temi zgodbami teh ukradenih otrok takrat nisem bil seznanjen, sem pa pozorno poslušal gospo Simono, ki je takrat tam pripovedovala, kaj se je dejansko dogajalo tudi v naši državi. Moram reči, da ko se spomnim na to, sem še vedno pretresen. Bile so zelo čustvene, žalostne zgodbe staršev, mater teh otrok, ki so jim ukradli otroke. Kot sem prej povedal, sem takrat tudi navezal stik s predsednico, z gospo Simono, in ji tudi omenil možnost preiskovalne komisije in danes smo tukaj končno pred ustanovitvijo te preiskovalne komisije. Eno je tisto, kar si jaz želim, drugo je tisto, kar se bo dejansko dogajalo, ampak če povzamem tisto, kar si jaz želim, je to, da je treba pridobiti vso dokumentacijo, tisto dokumentacijo, ki je seveda še niso uničili. Če bi poslanci Svobode in poslanci Levice dobro poznali to zgodbo, verjamem, da so s tem seznanjeni, bi vedeli, da se določene institucije v naši državi delajo norca iz teh mamic. Pošiljajo jim prazne skene, neke fotografije, kjer sploh ne morejo razbrati dokumentov. Dobesedno se delajo norca iz teh mamic, ki so jim ukradli otroke. Se pravi, pridobiti je treba vso dokumentacijo, preiskati in odgovorne pripeljati na zaslišanje, potem pa tudi upam, da bodo odgovorni odgovarjali za vsa svoja dejanja, upam, da jim bo to tudi dokazano in da mame dobijo odgovore, to si zaslužijo, ali je njihov otrok živ, kje je, ali je njihov otrok mrtev, kje je pokopan. To smo dolžni storiti za vse te starše, vse te mamice, ki so dale čez tako težko zgodbo v življenju. Prej sem poslušal poslanko Svobode, ki je rekla, da ta tema ne sodi v parlament, ne sodi v Državni zbor,

nujno je potrebno politično vmešavanje, ker policija, tožilstvo, sodišča ne opravljajo svojega dela tako, kot bi ga morali. V Svobodi ne boste sodelovali v preiskovalni komisiji, sem slišal. Kje imate vest? Vsi skupaj v tem hramu demokracije bi si morali prizadevati za pravico in za resnico, da gremo nasproti tem materam, ki jim je bila storjena tako huda krivica, vi pa v tej preiskovalni komisiji ne boste sodelovali. Ne boste osamljeni, ne boste edini, tudi v Levici sem slišal, da v tej preiskovalni komisiji ne bodo sodelovali. Celo te njihove parole sem slišal – pristojni organi morajo poskrbeti, da bo pravici zadoščeno, se pravi tožilstvo, sodišča in policija. Na žalost ugotavljam, ne samo jaz, ampak tudi matere, da te institucije v naši državi ne delajo tako, kot bi morale delati. Omenjala je neke plačane stroške. to je tako, kot da bi se delala norca iz ljudi, iz teh mater. O kakšnih plačanih stroških govori poslanka Levice? Mame si same pokrivajo stroške DNK preiskave, logistiko, prevoze in tako naprej. O kakšnih plačanih stroških govori poslanka Levice? Za piko na i omenja še evropske volitve in nabiranje političnih točk. Roko na srce, ta preiskovalna komisija bi morala biti ustanovljena že bistveno več časa nazaj. Na Kolegij predsednice Državnega zbora je bila s strani preiskovalne komisije in takratne predsednice Eve Irgl naslovljena pobuda za ustanovitev preiskovalne komisije, ampak Kolegij predsednice Državnega zbora ampak Kolegij predsednice Državnega zbora ni naredil nič. Mi smo v dobri veri čakali, da bodo to ustanovili, ampak ko smo bili aprila ponovno seznanjeni, da iz te preiskovalne ne bo nič, ker Kolegij predsednice Državnega zbora ni naredil nič, smo se takoj odločili, dajmo zbrati 30 podpisov in ustanovimo to preiskovalno komisijo. Povedal bi še samo to. Prej Prej sem poslušal poslanko Levice, res imaš včasih že vsega poln kufer, pa vendar, v Levici ste pa res zelo čudni. Žal mi je, da zdaj govorim prazni steni, ker pač poslancev Levice v tej dvorani zdaj ni, so jo vsi zapustili. V Levici ste res čudni, za svoje stolčke podpirate celo Nato, ne boste pa podprli preiskovalne komisije o ukradenih otrocih v naši državi. Hvala. Hvala lepa. Kolega Reberšek, ker ste ravno omenil Kolegij predsednice Državnega zbora, naj vas razsvetlim, da Kolegij predsednice Državnega zbora nima nobene pristojnosti predlagati odreditev parlamentarne preiskave. Ravno zaradi takih politiziranj nekaterih žalostnih dogodkov je nujno, da se končno odredi parlamentarna preiskava. Tako da prosim, ne zavajajte tukaj, kaj bo naredil Kolegij predsednice Državnega zbora, ker nima nobene pristojnosti odrediti ali predlagati odreditev parlamentarne preiskave. Komu bo ta parlamentarna preiskava koristila, bomo pa še videli. Verjetno najbolj tistemu, ki ji bo predsedoval, ker se mu bo dvignila plača. Izvolite, kolega Hoivik. Spoštovana predsednica Državnega zbora, najprej v obliki tudi postopkovnega, ampak naj se mi šteje čas kot predlagatelj, da ne bom zlorabljal. To vaše izvajanje je bilo neumestno, ker ste predsedujoča, sicer lahko govorite v imenu predsednice Državnega zbora,

vodjo, gospo Godec, mislim, da je vedno točka razno. Je tako? Vedno je na Kolegiju točka razno. Koliko bi vas stalo, spoštovana predsedujoča oziroma predsednica, da bi pod razno rekli, dobili smo pobudo s strani

vse poslanske skupine so tam, še manjšinca sta tam, ali ste za, lahko neuradno, da se ustanovi preiskovalna komisija. Tam smo v resnici tudi zastopani po številčnosti, torej glas predstavnika poslanske skupine šteje za glas števila poslancev in bi to lahko v dveh minutah razrešili in sploh danes ne bi tukaj imeli nasprotujočih si mnenj, da se ustanovi ta preiskovalka. Naj ob tem še omenim, da sem jaz jaz vesel, da je izgleda mnenje gospe Lene Grgurevič osamljeno, čeprav je govorila v imenu vaše stranke, ker ste pa vi sedaj dejali, da ste za, da se čim prej ustanovi ta parlamentarna preiskava, kar seveda absolutno pozdravljam. Hvala. Hvala lepa. Naj vas razsvetlim, spoštovani gospod Hoivik, jaz sem sprejela predstavnico teh mamic in sem se pogovarjala tudi še s kom drugim, ki jih je sprejel. Točka razno, vemo, kdo se v glavnem oglaša med točko razno. Sicer pa, oprostite, moje osebno mnenje je, tudi dobro veste, kakšno je mnenje Zakonodajno-pravne službe glede te dotične parlamentarne preiskave, kaj boste preiskovali, koga boste klicali za pričo, sami dobro veste. Bom kar povedala, gospod Reberšek, ja, bomo videli, kam bo pripeljala ta parlamentarna preiskava in kdo bo imel največ koristi od tega. Se bom takrat oglasila. Naslednji je gospod Jože Tanko. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Ob teh besedah predsednice Državnega zbora je človek lahko samo žalosten. Nobene empatije

najbrž naloga vas kot predsednice in tudi kot ženske, kot matere, da bi na tem področju naredili kakšen konkreten korak. Tudi Državni zbor, najvišji predstavnik Državnega zbora, ni naredil nobenega koraka v tej smeri. Nobenega.

Jaz sem dal tudi varuhu dvakrat pobudo, da bi pripravil posebno poročilo na to temo. Imate v arhivu, boste videli njegov odziv.

smo soočeni z obstrukcijo, tako da niti procesnega sklepa, da bi izpeljali korespondenčno glasovanje, nismo mogli realizirati. To kaže odnos poslancev Državnega zbora do tega problema. Da je problem še hujši, gre za problem, ki ni vezan na Slovenijo kot republiko, ampak gre za bivšo državo in, žal, tudi takrat, kadar se odprejo problemi, povezani z bivšo državo, recimo izdaja mrliških listov, pokop tistih po vojni in med vojno pobitih, predvsem tistih po vojni in tako naprej, v tem državnem zboru ni nobene podpore, ne moralne, ne fizične, ne glasovalne. Nobene! Tudi v tem primeru se soočamo s podobnim problemom. Rad bi spomnil samo na to, da v tem primeru odreditve parlamentarne preiskovalne komisije, gospa predsednica, obravnavamo dogodke

piše, da prejšnja država ni delovala kot pravno urejena država in da so se v njej hudo kršile človekove pravice. To, kar danes obravnavamo, je povezano s kršenjem človekovih pravic, kršenjem pravic mater, očetov, otrok in tako naprej. Prejšnja država je imela v ustavi zapisanih veliko stvari, lepih stvari, ampak v praksi te stvari sploh niso delovale,

tako držalo, kot nekateri tukaj zagovarjajo oziroma branijo z neudeležbo, neinteresom za sodelovanje v preiskavi.

V tem pravilniku, ki se nanaša izključno na mrliško pregledno službo, je do potankosti napisano, kakšni so postopki v primerih, ko umre novorojenček. Ta pravilnik ima, kaj pa vem, zdaj bom pogledal, 28 členov in praktično v vsakem členu je opredeljen postopek, povezan z umrlim novorojenčkom, pa naj gre recimo za naj gre recimo za opravljanje mrliško pregledne službe, naj gre za to, kdo je licenciran za opravljanje mrliško pregledne službe, naj gre za to, kako je urejena dokumentacija mrliško pregledne službe, naj gre za to, kako poteka obdukcija v tem primeru, in tudi, kako se ureja pokop. Čisto vse je zapisano gledamo te dokumente in ko vidimo, kaj se je dogajalo v primerih teh ukradenih otrok, vidimo, da pravzaprav nič od tega ni delovalo. Ni evidenc, ni bilo možnosti, da bi starši oziroma mati in oče videla svojega otroka, da bi se seznanila s smrtjo, da bi

takrat, ko je vodila kolegica Irgl, ne zdaj, ko jo vodim jaz, če bi uspeli ali pa če bi lahko prišli do dokumentacije in če bi državni organi, ki so za to poklicani, to se pravi policija, tožilstvo, Varuh človekovih pravic, odreagirali,

ustanovitev preiskovalne komisije, povsem na mestu. To ne bi bilo potrebno, če bi državni organi delovali, ne bi bilo potrebno, ker bi to teklo po naravni poti. Tudi vlada ne izkazuje nobenega interesa, ker je, mislim, da dvakrat, trikrat zavrnila ustanovitev vladne komisije, ki bi se ukvarjala s to problematiko. Nima interesa, to se pravi, da so prizadeti ljudje prepuščeni sami sebi. sebi. Tu gre za sume hudih kriminalnih dejanj in jaz mislim, da bi morali vsi preiskovalni organi, ki so za to pooblaščeni, tako kot v primerih vseh drugih smrti, izpeljati konkretne postopke. Imajo ime prizadete mamice, vedo, v kateri porodnišnici je bila, iz dokumentacije vedo, kdo je bil takrat vodja porodnišnice, kdo je sodeloval pri porodu, vedo, kdo je urejal dokumentacijo, kdo je bil administrator v tej porodnišnici, vedo, kdo je bil na upravni enoti tisti, ki je spisal te matične liste in jih zavedel v register in tako naprej. V teh primerih odvzetih otrok se ni moglo zgoditi, da bi o tem odločal posameznik, zato ker gre za verigo aktivnosti, od porodnišnice do upravne enote ali pa do bivših občin, kakorkoli. To ni možno narediti drugače in tu je šlo za koordinirano akcijo. Tu so sodelovali ljudje, ki so določili, komu bodo otroka vzeli pri porodu, tu so bili ljudje, ki so izpeljali postopek, ki so napisali krive obdukcijske liste, mrliške liste in tako naprej in tudi zavajali ljudi glede pokopa in navsezadnje tudi z

Celo več, organi bi morali sodelovati pri delu preiskovalne komisije, dostaviti dokumentacijo. Tu se ne more zgoditi, da v neki porodnišnici ni dokumentacije o ukradenem oziroma izginulem otroku. To se ne more zgoditi. Kako je pa recimo v primerih v istih bolnišnicah ali pa porodnišnicah, ko je otrok dejansko umrl in so ti otroci zavedeni po čisto običajnem, normalnem postopku, tudi v evidencah matičnih uradov? Samo v teh primerih ukradenih otrok te evidence niso popolne, dokumenti so počrnjeni, ponarejeni, popravljeni, pobrisani in tako naprej. naprej. Naša dolžnost je, ne samo po teh dveh členih ustave, ki jih je prej navedel kolega Hoivik, ampak da tudi po drugih členih slovenske ustave, recimo 53., ki se nanaša na zakonsko zvezo in družino, kjer piše, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Ta člen je v tem primeru evidentno kršen. Potem je kršen člen, ki nalaga pravice in dolžnosti staršev, ki nalaga staršem, da imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzameta ali omejita samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Nič od tega v tem primeru ni bilo ugotovljenega oziroma odločenega. Enako velja tudi za otroke zunaj zakonske zveze. 55. člen določa o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Ti starši so se za to odločili. 56. člen recimo določa pravice otrok. Vsi ti členi aktualne slovenske ustave so kršeni, in nemoralno je, da se ljudem, ki so jim bile

ali so živi, kdo so, kaj počnejo in tako naprej. Če je to raven politične kulture v tej državi, potem smo zabredli zelo globoko, da se ne sodeluje in ne pomaga pri razčiščenju teh zadev. Čemu je treba skrivati dokumentacijo po upravnih enotah? Čemu je treba skrivati dokumentacijo v porodnišnicah? Marsikaj od tistega, kar nam je bilo pokazano, dostopno, je grozljivo. Čas je, da počasi razčistimo z vsemi temi slabimi dejanji, ki so se zgodila v bivši državi, kot sem že prej prebral, ki ni delovala kot urejena pravna država, zato smo se tudi najbrž osamosvojili, da bomo delovali na drug način, ampak zanimivo, da nekatere politične skupine takrat, ko pride do problema z bivšo državo, zablokirajo praktično vse možnosti. Kot Kot je očitno tudi iz te interpretacije predsednice Državnega zbora, se bo pri delovanju te preiskovalne komisije, če bo sploh do nje prišlo, najbrž uporabilo vsa pravna sredstva, da se bodo zadeve zavlekle, tako kot ste to predvideli s to novelo Zakona o parlamentarni preiskavi. Škoda. Človek bi pričakoval, da imate malo več empatije, malo več občutka

mislim, da ste vi zadnji, ki boste o njej govorili, kljub morebitnim plemenitim namenom. Naj še enkrat poudarim, naj bo jasno, ne Kolegij predsednice Državnega zbora ne predsednica Državnega zbora nima nobene pristojnosti predlagati odreditev parlamentarne preiskave. Naj bo še nekaj jasno, politiziranje stiske staršev, tudi to kaže na raven politične kulture. Govorili ste o hudih kriminalnih dejanjih, vemo, kdo odkriva kriminalna dejanja in jih preganja. Kaj zdaj želite?

Na prejšnji seji smo obravnavali Zakon o parlamentarni preiskavi. Z lahkoto predlaga, tako da ni brez pooblastil, ima popolnoma ista pooblastila kot poslanci, pa še nekaj dodatnih. Če bi predsednica Državnega zbora prepoznala problem, če bi ga hotela prepoznati, bi lahko vložila tudi zakon. Mimogrede, marsikaj je povezano tudi s Poslovnikom državnega zbora in tudi z Ustavo Republike Slovenije. Če predsednica Državnega zbora ne prepozna problemov, ki pomenijo kršenje človekovih pravic, potem je škoda, da ste na tistem mestu, na katerem ste. Sklicevanje in to robato obnašanje, ki nima nobene povezave z ne vem kom, je popolnoma brezpredmetno.

Hvala lepa. Kolega Tanko je zelo podrobno predstavil videnje tudi naše komisije, ki ji predseduje. Zagotovo kolega Tanko, ki je starosta tega parlamenta in tudi gospod poslovnik mu radi rečemo, vemo, da ve, kaj govori in kaj lahko kdo predlaga, spoštovana predsedujoča. Zdaj bom pa jaz uporabil pristojnosti poslanca in vprašal, kot veste sami, glede na to, da ste predlagali novelo Zakona o parlamentarni preiskavi, da lahko tudi en poslanec sam predlaga ustanovitev preiskovalne komisije, potem pa seveda mora večina to preiskovalko izglasovati. Torej, katerikoli od nas 90 bi lahko sam predlagal katerokoli preiskovalno komisijo. Seveda je postopek malo drugačen, kot če ga zahteva po ustavi tretjina poslancev in poslank. Toliko samo nekako kot replika. Seveda tudi meni ni higienično, da s tistega stola tam zdaj odgovarjate in replicirate, ker veste, da potem mi poslanci vam kot predsedujoči ne moremo odgovarjati. Lahko vam samo jaz kot predlagatelj morda kaj odgovorim ali pa odpravim kakšen dvom. Nenazadnje je tudi na ustnih poslanskih vprašanjih na prejšnji redni seji odgovarjal predsednik Vlade sicer se je bolj kot ne opravičeval, kako je pač večina primerov zaključenih, kako se pojavlja le dvom pri enem primeru in tako naprej. Torej, tudi predsednik Vlade je sam seznanjen s to problematiko. Ali ni pomembno, da tudi izvršilna veja oblasti naredi, kar mora? Jaz mislim, da če je predsednik Vlade oziroma Kabinet predsednika vlade soočen s problematiko teh mamic, ki ki naslavljajo pobude tako na ministra za delo, gospoda Mesca, tako na ministrico za notranje zadeve oziroma zdaj ministra, da bi potem nekaj ukrepal v tem dobrem letu dni ali pa v teh dveh letih.

gospa Simona Šeremet Kalanj, je iz leta 1990, torej ta šesti primer je iz Maribora. Ta otrok bi bil danes star 34 let oziroma je star 34 let, ne vemo, kaj se mu je zgodilo, ali je umrl, ali je bil ukraden, ali živi morda v Avstriji ali pa drugje, kjerkoli. To pomeni, da ne govorimo o primerih izpred 50 ali 60 let, govorim o primerih, kjer so otroci približno moje starosti in mamice starosti 50 To so živi primeri in to je tudi iz gradiva zelo lepo razvidno. Nenazadnje tudi v naši soseščini, nedaleč stran, par ur vožnje, v Bosni in Hercegovini je bil ravno v teh dneh oziroma dober mesec in pol nazaj objavljen in vreden ogleda dokumentarec Gdje je Sara, ko se še v 21. stoletju dogajajo taki primeri na območju bivše skupne države, kjer je šele leta 2022 po treh letih iskanja nekako prek odvetnikov gospa približno izvedela, kaj se je zgodilo z njeno punčko po imenu Sara. Ti primeri so živi, dokler se ne raziščejo vse stvari. Citiral bom iz magnetograma z ene izmed sej Komisije za peticije gospo predlagateljico oziroma tudi pobudnico te preiskovalne komisije, ki predseduje temu društvu Izgubljeni otroci Slovenije. Citiram, kaj je dejala: »Prosimo za pomoč v imenu vseh mamic. Pravico imajo izvedeti resnico, kje ti otroci so, če so živi, kje živijo, če so umrli, kje so pokopani. Mamica ima pravico na pokopališču svojemu otroku prižgati eno svečko. Mamica ima pravico vedeti, kje ta otrok je.«

Hvala lepa. Bom še vam odgovorila, čeprav se boste potem verjetno spet oglasili, nič hudega. Res lahko vsak poslanec predlaga parlamentarno preiskavo, ne more je pa zahtevati. Mora pa seveda vedeti, kaj predlaga in ali to spada v pristojnost parlamentarne preiskave, to pa tudi mora vedeti.

Pozdravljam vsaj eno koalicijsko stranko, torej Socialne demokrate, ki se niso odpovedali članstvu v tej preiskovalni komisiji, to moram pozdraviti, hkrati pa pač obžalujem dejstvo, da se tukaj nismo poenotili. poenotili. Menim, da je to modus operandi Levice in Gibanja Svoboda, da bosta lahko očitala nam sopodpisnikom, da izkoriščamo to temo za nabiranje poceni političnih točk, kar smo danes iz dveh stališč tudi lahko razbrali. Je pa ravno nasprotno, vi boste, spoštovani, z nedelovanjem, z neaktivnim delovanjem v tej preiskovalni komisiji nabirali zelo, zelo poceni politične točke in prelagali odgovornost na nas. Kot sem dejal že uvodoma, imamo Ustavo Republike Slovenije, imamo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, torej sodno prakso z najvišjega sodišča v Evropi, ki

Mi, Republika Slovenija, ki naj bi bila daleč pred državo, ki še ni članica Evropske unije, letos obhajamo 20. obletnico članstva v Evropski uniji, pa moramo tukaj prosjačiti in priti celo do tega, da v skladu z ustavo v parlamentu s sopodpisi zahtevamo to parlamentarno preiskavo, ki ne bi bila potrebna, če bi delovali organi pregona,

temah in da bomo raziskovali temne plati našega totalitarnega režima, ampak na nas je, da zaživimo svobodno, da zaživimo z obema kriloma svojih pljuč in da znamo res tem mamicam in nenazadnje tudi vsej slovenski javnosti pokazati, da smo tukaj politiki predstavniki ljudstva, da se s takimi perečimi temami soočimo in da jih v njihovem imenu, torej v imenu vseh državljanov in državljank, rešujemo in tudi uspešno rešimo. Zato sem vesel, da bo z današnjim dnem ta parlamentarna preiskava zaživela, da bo pokazala da bo pokazala pravo pot morda tudi za druge države bivše skupne države, ki se s tem soočajo na takšni ali drugačni ravni, in da boste morda tudi v teh dveh strankah, ki sem jih omenil, torej v Gibanju Svoboda in Levici, do takrat, ko bo treba imenovati člane, premislili. Ponovno vas pozivam in vabim, da aktivno sodelujete v tej preiskovalni komisiji o sumih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 Dobro, nekaj interesa je. Če želi razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Andrej Hoivik, prosim, da se prav tako prijavite s pritiskom tipke za vklop mikrofona. Besedo boste dobili kot zadnji. Prosim za prijavo.

pet prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo Dejan Süč, za njim pa Eva Irgl. Vsak razpravljavec ima na voljo pet minut. Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Iskreno se nisem imel namena oglašati, vendar sem se po slišanem, glede na to, da se celotno svoje odraslo obdobje ukvarjam z zgodbami izgubljenih ljudi, bratov, sester, bratrancev, stricev, ker se vendarle čutim kompetentnega, da tudi pri tej zgodbi kaj dodam na to temo. Kar me je zmotilo, če izhajam iz dejstva, da verjamem, da imajo predlagatelji iskren namen zgodbo raziskati, je celočasna demonizacija obdobja bivše države s strani spoštovanega kolega Tanka. Sam recimo do te države gojim neko zgodovinsko znanje, rojen sem bil v zadnjih etapah te države, nikakor se pa ne čutim za nekega glasnika. Tako da mislim, da če imate iskren namen raziskati to zgodbo, kar recimo izhodiščno lahko verjamem, bi bilo mogoče prav, da se pozornost obrne na te matere, o katerih ste govorili, ne pa na demonizacijo bivše države. Kot rečeno, kot nekdo, ki izhaja s tega področja, me resnično zanima, kako lahko ena parlamentarna preiskava pripomore k temu, da bodo te matere našle svoje otroke. Sam desetletja prebiram matične knjige v slovenščini, madžarščini, nemščini in latinščini in vam povem, da da to ni tako enostavno, kot si morda kdo misli, pa s tem nikakor ne precenjujem svojega dela. Torej, tu ni samo volja, ampak je tudi nekaj znanja. Druga stvar, ki bi jo pa prav tako rad povedal, po tem, po tem, ko sem prepotoval, verjamem, da velik del sveta, od Argentine, Čila, Urugvaja, Avstralije, Severne Amerike, Srednje Amerike, iskal brate, sestre ljudem, ki so jih izgubili, bom tukaj do zadnjega dne zagovarjal, da taki pogovori med svojci niso predmet stališč v parlamentu, ampak predmet pogovorov, saj, ne boste verjeli, med takimi pogovori steče ogromno solza, pa niti slučajno ne želim igrati na neko emocionalno noto. Druga stvar, ki ste jo pozabili, izhajate iz tega, to je, mislim, da iz leta 1965, če sem si prav zapomnil. Leta 1935, s kolegom Reberškom sva že imela debato na to temo na eni od sej, ko je šlo za kulturne pravice pripadnikov SFRJ, torej leta 1935 je bil s strani NSDAP uveden program Lebensborn. Presenečeni boste, da je bilo prek programa Lebensborn samo z območja Slovenije prav tako ukradenih 30 otrok. Zdaj se recimo spomnim enega imena, Haimo Heidrich Himmler, bližnji sorodnik Heinricha Himmlerja, katerega ime ste, verjamem, spoštovani vsi že slišali, je bil rojen v Celju. Če so nameni pošteni, pa dajmo reči, tudi sam si želim izhajati iz tega, da so vaši nameni pošteni, potem se dajmo osredotočiti na vse. Druga stvar pa, kot nekdo, ki izhaja vsaj deloma tudi iz nekih znanstvenih stališč, moram reči, da verjamem, da imamo v Sloveniji nekaj zelo dobrih zgodovinarjev, ki ne bodo mogli tem materam materam vrniti vsega tistega, kar so želeli, ampak mislim, da zgodovinarji lahko dajejo odgovore na ta vprašanja, vsaj deloma, ki si jih postavljate. Sam moram stati in stojim za tem, kar je povedala kolegica Lena Grgurevič, da prav gotovo parlament ni prostor za razčiščevanje tako globokih intimnih travm.

verjamete, da ne tega pripeljati v parlament, ker mislim, da tistega, kar bi nam vsem moral biti cilj, in to je, da ti ljudje pridejo do nekega osebnega zadoščenja, ne bomo in ne boste dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Eva Irgl, imate besedo, za njo kolega Tomaž Lisec. Izvolite. **EVA IRGL (PS SDS):** Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Najprej naj rečem, da sem hvaležna gospodu Süču za to razpravo. Mislim, da je sedaj odprl nekaj zelo pomembnih stvari. Dejstvo je, da gre tukaj za zelo občutljivo, subtilno temo in jaz tudi menim, da so neke stvari, ki so zelo intimne in je o njih treba razpravljati v določenih krogih, so pa nekatere zadeve, o katerih pa je treba kaj reči tudi v javnosti. Dejstvo je, da gre za zelo žalostne zgodbe, starši pa imajo tudi po drugi strani pravico vedeti, kaj se je tem otrokom zgodilo. Jaz sem se oglasila v tem delu, prej nisem mogla govoriti pri delitvi časa, zato ker sem vendarle od začetka nekako spremljala to zgodbo. Name se je namreč obrnila gospa, ki se ukvarja z raziskovanjem domnevno ukradenih otrok. Mislim, da je bil ta pogovor zelo poglobljen in takrat sem pač začutila neko stisko teh staršev, ki se s tem soočajo že dolga leta in imajo neke občutke, ki jih nekako morajo pregnesti in

obračajo na policijo, na tožilstvo, na sodstvo, na vse organe odkrivanja in pregona, tam pa ne dobijo določenih odgovorov, mislim, da moramo tisti, ki delujemo znotraj države, pač opozoriti na te stvari. Zaradi tega sem tudi kot predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti takrat sklicala sejo komisije, ker je bila vloga podana na komisijo. Takrat je bil posredovan dopis s šestimi primeri otrok. Starši so želeli vedeti, ali so resnično še živi, če so umrli, kje so pokopani. Matere so te otroke rodile žive, nakar je nastopila nekakšna sumljiva smrt. Vendarle pa menim, da ta tema ne sme biti politizirana. To ne sme biti nikakršna politizacija, ampak absolutno in izključno podpora staršem, podpora staršem, da lahko najdejo odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo. Jaz pozdravljam ustanovitev te komisije, čeprav osebno menim, da bi da bi moralo biti to delo delo organov odkrivanja in pregona in na koncu tudi sodišč, ampak če ni odgovorov s te strani, potem moramo tudi mi nekaj narediti v tej smeri, vendar pa z nekim zelo občutljivim subtilnim pristopom, da se ne naredi še več zmede in da se ne prizadene kogarkoli še dodatno. Jaz sem takrat kot predsednica komisije naslovila kar nekaj dopisov na pristojne organe na Ministrstvu za notranje zadeve so takrat povedali, da so s tem seznanjeni, da je s tem seznanjena ministrica gospa Tatjana Bobnar, takrat je prišla tudi na komisijo in povedala svoje mnenje glede te teme. Tudi Varuh človekovih pravic je dobil dopis v vednost. Takrat je zapisal, da da iz medijskih objav o izginulih novorojenčkih izhaja, da naj bi se v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v porodnišnicah nekdanje Jugoslavije odvijale nezakonite in moralno zavržne prakse. To je tisto, o čemer je treba govoriti tudi v Državnem zboru. Jaz govorim predvsem o tem, da pokažemo, ali nam je mar za vsebine, ki so, bom rekla, globoko prizadele določene posameznike. rečem samo še to, ker nimam več veliko časa, da jaz želim, da ta preiskovalna komisija, ki bo najverjetneje jutri ustanovljena, svoje delo opravlja res z občutkom in s tem, da je predvsem podpora tem staršem, ne pa da se kakorkoli politizira to temo, ker to iskreno ni primerno. Jaz verjamem, da bo tisti, ki bo to preiskovalno komisijo vodil, ravnal tako, kot sem sedaj povedala in kar dajem tudi v razmislek. Najlepša hvala.

Začel bom s tem, da me je razveselilo, kar je kolega Dejan Süč povedal, in se strinjam, da ne sme biti debata niti danes pri ustanavljanju te preiskovalne komisije niti v sami preiskovalni komisiji na tem osebnostnem, na žalost, žalostnem delu, ampak da se mora preiskovalna komisija ukvarjati tudi s tem, kar o tem piše, to pa je s sistemskim delom, ki ga je treba nasloviti, ne glede na to, ali gre za dejanja, ki so se zgodila v bivši državi ali pa sedaj. Če Če preberemo, o čem govori preiskovalna komisija – ugotovitev in ocena dejanskega stanja ter morebitne politične in druge odgovornosti. Koga? Nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja. Govorimo o nosilcih javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja. Jaz osebno mislim, da je prav, da vsi ti, ki se sprašujejo, kaj se je zgodilo njim oziroma njihovim otrokom, dojenčkom, izvedo, zakaj je kdo sploh pomislil, da se je šel take zgodbe, ki spominjajo na zgodbe, ki jih lahko spremljamo v nekih drugih državah, ki imajo sedaj vojno stanje. Kdo je bil tako pokvarjen? Ali je imel še koga nad sabo, predvsem kot javni funkcionar oziroma funkcionar v organih javnega sektorja,

priti v ospredje. Zato moram reči, da sem malo razočaran, ko sem poslušal stališča poslanskih skupin Levica in Gibanja Svoboda, da ne bodo sodelovali. Jaz verjamem, da vsaj za stranko Gibanje Svoboda verjamem, da je kar nekaj

da do konca mandata ta preiskovalna komisija naredi vsaj začasno delo, da najde torej politične storilce oziroma nosilce javnih funkcij, ki so to naredili, če že policija, tožilstvo in sodstvo v teh letih in desetletjih

se verjetno moramo vsi skupaj zavedati, in tukaj se strinjam s kolegico Evo, da tukaj ne smemo imeti politične fronte leva ali pa desna, koalicijska ali opozicijska stran, ampak da mora včasih tudi politika imeti svoj moralni kompas oziroma vrednote in da ne gre tukaj za nobeno predvolilno zadevo, ampak samo zadevo, ki se je v zadnjih par mesecih izkristalizirala tudi tu v Državnem zboru. Tukaj sem tudi sam na lokalni ravni prišel do dveh zgodb, kajti ko se zgodba nekje odpre, na žalost na političnem in ne na nekem drugem prizorišču, da za te generacije, ki so se takrat spoprijemale spoprijemale s temi zgodbami ali pa poslušale, kako se je nekomu nekaj naredilo, to ne bo več tabu tema. To je podobno, kot sem včasih poslušal o teh povojnih zadevah, se šele potem po letu 1990 ljudje malo sprostili in začeli o tem govoriti, da bodo zdaj ljudje spregovorili, pa ni treba na preiskovalni komisiji, ampak morda pa bo kakšna informacija prav prišla tej preiskovalni komisiji, da bo morda prišlo ne le kakšno ime izgubljenega otroka, kar je seveda naša velika želja, ampak kakšno ime teh ljudi, ki so se spravili zaradi neke oblasti in moči delat tako zavržne sisteme in zadeve. Upam, da bodo edini, ki bodo imeli korist od te preiskovalne komisije, starši, ki bodo vsaj imeli občutek, prvič, da jim politika želi prisluhniti, in drugič, reševati tisto, na kar so se oni prej naslanjali, da določeni preiskovalni organi torej niso naredili svojega dela, morda pa ga bodo po koncu uspešnih ugotovitev

Hvala lepa. Ne predlagatelj ne mi v razpravah nismo nič kaj politizirali. Vaše stališče, stališče Svobode, pa je bilo politiziranje in podtikanje in napadanje tistih, ki smo to predlagali. Ta preiskovalna komisija je ustanovljena na pobudo prizadetih mamic oziroma društva Izgubljeni otroci Če bi se v postopkih oziroma na organih, ki so jih obiskali, tam stvari premikale naprej, če bi bila tam opazna opazna volja, da bi preiskovali tako pri Varuhu človekovih pravic, na tožilstvu, na policiji, do te preiskovalne komisije ne bi prišlo in najbrž tudi ne do prve, ne do druge seje Komisije za peticije, ki je bila obakrat sklicana na njihovo pobudo. Vmes, še preden sem bil vodja oziroma predsednik te preiskovalne komisije, se je gospa Šeremet Kalanj večkrat oglasila pri meni. Ne vem sicer, kdo ji je predlagal, da se obrne na mene, ker nisem bil niti član komisije, ampak obljubil sem ji, da ji bom pomagal in bomo sodelovali pri teh zadevah. To, da ni možno dobiti dokumentacije v 20. stoletju, je sila čudno. Če greste v cerkvene knjige, boste dobili rodovino do 17. stoletja nazaj za vse člane, umrle, žive in tako naprej, v bivši državi pa za nekatere umrle, ki so bili rojeni živi, ni podatkov, in to točno za te, katerih mamice so združene v to društvo Izgubljeni otroci. Zanimivo, za vse druge, tudi za tiste, ki so umrli in so jih kot novorojenčke doma pokopali ali pa so se odločili za pokop drugje, so zavedeni v knjigi, razen teh nekaj primerov, kjer je šlo pač za sume tovrstnih zlorab. Tisti, ki ste morda imeli priložnost videti dokumentacijo, s katero razpolagajo, bi lahko hitro ugotovili, da je tam marsikaj ponarejenega. Ne ujemajo se datumi, ne ujemajo se imena, brisana so,

Navsezadnje tudi ugotovimo ne samo to, da ni odziva institucij, tudi medijskega pokritja nimajo čisto nobenega. Za vsak primer nesreče, nezgode je v medijih strahotna popularizacija, to se pravi, poročajo o vseh zgodbah in nezgodah. V teh primerih se mediji tej temi niso niti posvetili. Prej je kolega govoril o projektu Lebensborn, gre pač za ta Hitlerjev projekt, ampak to, kar imamo pred sabo, je Lebensborn našega totalitarnega režima, ne nacističnega, našega. Ukradeni otroci, ki so bili po nekem principu, po nekem naročilu odtujeni, odvzeti iz matične družine, odvzeti mamicam na porodni postelji, je jugoslovanski Lebensborn.

ne. Jaz mislim, da bodo v te postopke na preiskovalni komisiji vključeni vsi tisti ali pa večina tistih, ki so jim bili odvzeti otroci v porodnih sobah, in tudi tisti, ki so takrat delovali kot mrliški ogledniki, kot porodničarji, kot babice, kot uradniki v porodnišnicah, kot zaposleni na upravnih enotah, ki so speljali te postopke. Del teh ljudi je še vedno živ. Niso zdaj tako mladi kot tisti, ki so jih izdvojili iz družin na nezakonit način, na kriminalen način, ampak očitno je nekaj teh ljudi še vedno pri življenju in bodo lahko tudi dali informacije, kako so te stvari potekale. Jaz upam, da bodo ti, ki so bili vpleteni, imeli to moč, da bodo povedali po pravici, kaj se je dejansko zgodilo v konkretnih Hvala lepa. Da v tej zaključni besedi povzamem namen ustanovitve te preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala sume hudih kaznivih dejanj zoper zasebnost, zoper človekove pravice tako staršev kot tudi otrok. Bistveno je, zato je parlament po po našem mnenju tisti prostor, ki je pristojen, da to obravnava, da se preveri odgovornost javnih funkcionarjev in uslužbencev v javnem sektorju, ki se z dopisi, takšnimi in drugačnimi, izogibajo

veljavnega pravnega reda naše države in ga popraviti. To je naša dolžnost, zato smo tukaj. Še enkrat, smo zakonodajna veja oblasti, s pravico in dolžnostjo spreminjati zakonodajo. Iz današnje razprave in stališč razpravljavcev, predvsem tudi teh, ki smo sopodpisniki, je razvidno, da aktualna zakonodaja

in tudi tistim členom, ki jih je kolega Tanko prej navajal, mislim, da je od 53. do 55. člena Ustave Republike Slovenije. Dolžnost ter odgovornost te preiskovalne komisije bosta torej ti dve ne politiziranje, nikakršno politiziranje in s sočutjem pregledovanje dokumentov, ki so sedaj zabrisani, ki so anonimizirani, ki so označeni za tako imenovane tajne podatke, do katerih te mamice nimajo dostopa. Naša odgovornost bo, seveda z vsem sočutjem, ki smo ga danes omenjali tako na levi kot na desni, da pridemo resnici do dna. dna. Le resnica bo osvobodila te mamice in te otroke, da bodo lahko zaživeli mirno in da se bodo posvetili lepšim platem življenja in jim s tem omogočili tudi to lepše življenje ter prihodnost. Hvala.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 parlamentarno Preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Vsebina zahtevka parlamentarne preiskave je opredeljena v zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave z dne 24. aprila 2024. čistopisu besedila zahteve z dne 10. maja 2024 ter v aktu o odreditvi parlamentarne preiskave z dne 10. maja 2024, ki ste jih prejeli.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 Kakšen bo izplen, bomo videli. Upajmo na najboljše. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 20. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali jutri ob 10. uri. Lep dan še naprej! Hvala